У залі зареєстровано 274 народних депутати України. Шановні колеги, хвилинку уваги, будь ласка. Шановні колеги! Шановні колеги, будь ласка, хвилину уваги. Дякую. Шановні колеги, 6 років тому в центрі нашої столиці відбулися страшні події, ми втратили дуже багато в мирній державі на той час, дуже багато наших співгромадян. Це трагедія для України. І я пропоную згадати хвилиною мовчання всіх тих, хто загинув тоді, і всіх, хто, на жаль, віддав своє життя, захищаючи демократичні цінності, суверенітет та майбутнє нашої держави.

мовчання) Прошу сідати. Шановні колеги, повертаємось до розгляду питань. В нас залишилась 649 правка народного депутата Німченка, вона не була проголосована, він на ній наполягав. Прошу визначатись та голосувати. 10:07:24 За-68 Рішення не прийнято. 650 правка, Павленко. Юрій Павленко, "Опозиційна платформа - За життя". Шановний український народе, "Опозиційна платформа - За життя" продовжує не рівну, але праведну і справедливу боротьбу за право громадян України бути власниками своєї землі. Моя поправка поміж 3,5 тисяч наших депутатів є важлива, але навіть вона не вирішить ті небезпеки, які є в цьому законі. На нашу думку, його прийняття порушить право мільйонів громадян, які ще не встигли отримати свій земельний пай, розорить українських аграріїв, зруйнує українське сільське господарство, замість розвитку села буде земельне рейдерство, хаос, скупка землі іноземцями і аграрними холдингами. боротьбі проти цієї земельної авантюри влади ми виступаємо разом з українським народом. Нашу позицію поділяє переважна більшість українського народу, вони не чекали такого від нової влади. Голосування – це "червона лінія" у відносинах влади і народу. Впевнений, народ переможе, слуги транснаціональних компаній… Шановні колеги, я ще раз наполягаю на тому, щоб коментували свої правки. На політичні позиції в нас є час у вівторок та середу. Юрій Олексійович, я розумію, що ви наполягаєте. Ви почули те, з чим я до вас звернувся? Дуже дякую. Ставлю на голосування 650 правку. Вона не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Кабаченко, 651-а. Кабаченко, фракція "Батьківщина". Ця правка полягає в тому, що ми категорично проти продажу землі на умовах, які прописані цим законопроектом, і на умові, що український народ, українці, надали згоду на цей акт. І тому цією правкою вносяться зміни, пов'язані з виключенням положення про набуття права власності та заміну на право оренди. Також виключається положення про примусове відчуження земельної ділянки. Тобто пропонуємо змінити абзац п'ятнадцятий частини другої та викласти в такій редакції: "Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право користування на земельну ділянку недійсним.". Дуже прошу підтримати. Дякую. Ставлю на голосування 651 правку Кабаченка. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую, шановний головуючий, за можливість довести і свою правку. 49 виборчий округ, Донецька область, Гнатенко. Сьогодні ці правки, які ми оголошуємо, не тільки від нашої депутатської фракції "Опозиційна платформа - За життя" лунають, але і від всіх виборців нашої рідної держави. Вони пропонують в абзаці сьомому частини другої статті 130 Земельного кодексу України після слів "земельну ділянку" додати слова "сільськогосподарського призначення", щоб більш конкретно це було оголошено в цій статті. Дякую. Прошу поставити на голосування і підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 652 правку Гнатенка. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. 10:11:40 За-61 Рішення не прийнято. Шановні колеги, шановна країна! 59 виборчий округ, Мороз Володимир, Донеччина. Я вчора був на засіданні нашого комітету і почув такі слова, що будуть закриватися шахти. Із всіх шахт, які були на нашій території державні, буде залишатися всього чотири. Останеться чотири шахти, продасться земля, продасться земля – значить не буде ні одного села, ні одного колгоспу. Я прошу підтримати мою правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю її на голосування, 653 правка. Відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. 654-а, Мороз. 654 правка, Мороз Володимир, 59 виборчий округ, Донеччина. В статті 130 Земельного кодексу України абзац сьомий частини другої викласти в такій редакції: "Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки. Примусове відчуження земельної ділянки застосовується лише до тієї частини ділянки, яка перевищує обмежену площу, передбачену абзацами другим, третім, четвертим частини другої цієї статті". Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: "Якщо за результатами всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільний продаж та купівлю земель сільськогосподарського призначення, тоді є заборона на купівлю та продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв) у частині купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само у частині перед…". Дякую, Володимире Вікторовичу, особливо за те, що чітко по поправці. Ставлю на голосування 654 правку Мороза. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-61 Рішення не прийнято.

статті 130 Земельного кодексу України абзац сьомий частини другої викласти в такій редакції: "Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки. Примусове відчуження земельної ділянки застосовується лише до тієї частини ділянки, яка перевищує обмежену площу, передбачену абзацами другим, третім, четвертим частини другої цієї статті". Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: "Угоди (у тому числі довіреності), укладені до проведення та встановлення результатів

Пропозиція комітету. Питання, пов'язані з примусовим відчуженням, у комітетській редакції регулюється в порядку конфіскації. Ця правка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 655 правку Мороза. Відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

За-73 Рішення не прийнято. Мороз, 656-а. 10:16:10 МОРОЗ В.В. Дякую, шановний головуючий. Мороз Володимир, 59 виборчий округ. Я ще раз хочу наголосити про те, що "Опозиційна платформа - За життя" проти продажу землі. статті 130 Земельного кодексу України абзац сьомий частини другої викласти в такій редакції: "Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, недійсним, а також для примусового відчуження земельної ділянки. Примусове відчуження земельної ділянки застосовується лише до тієї частини ділянки, яка перевищує обмежену площу, передбачену абзацами другим, третім, Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: "Забороняється внесення права на земельну ділянку (пай) до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення". Дякую. Прошу проголосувати. Дякую. Ставлю на голосування 656 правку Мороза, не підтриману комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-70 Рішення не прийнято, правка не врахована. Пономарьов, 657-а. Дякую, Дмитро Олександрович. Колеги, в кожному зверненні, які направляють мені районні ради, червоною лінією проходить: "Вимагаємо прийняти закон України про референдум та провести всеукраїнський референдум, на якому українці мають вирішити, чи можна відкривати ринок сільськогосподарської землі". Почуйте народ. Тільки вдумайтесь в ці цифри: 96 процентів аграріїв не зможуть купити землю, на якій працюють як мінімум у перші роки після відкриття ринку. Ми створюємо армію жебраків на рідній землі. Давайте захистимо їх. Прошу поставити на голосування.

ми розуміємо, що, звісно, маючи більшість голосів у Верховній Раді, можна затверджувати будь-які закони, навіть абсолютно абсурдні законопроекти. Але виконувати цей закон доведеться людям на місцях. І ті правки, які ми вносимо, це не наші забаганки, вони народилися у спілкуванні з фермерами, з селянами, власниками земельних паїв. Повинен бути конкретний механізм щодо виправлення наслідків та повернення земельних ділянок. Пропоную доповнити після абзацу три частини два статті 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: "У разі встановлення порушення вимог цієї частини отримані земельні ділянки у власність підлягають вилученню з дотриманням вимог...". Дякую. 658-а Пономарьова правка. Не підтримана комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 659 правка, Пономарьов. Дякую. Я продовжую зачитувати звернення українців, які надходять до мене. Так депутати районної ради Приморського району вимагають від нас з вами перш ніж голосувати за зміни у Земельний кодекс, внести зміни до законодавства України щодо запобігання рейдерства та посилення кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері земельних відносин. Тому доповнити після абзацу три частини два статті 130 Земельного кодексу України абзацом наступного змісту: "У разі встановлення порушення вимог цієї частини отримані земельні ділянки у власність підлягають вилученню з дотриманням вимог чинного законодавства України. У зв’язку з цим абзац чотири відповідно вважається абзацом

За-68 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Олександр Сергійович, наступна правка теж ваша, однак прохання: по правці, не по зверненням. Тут немає в тексті, колеги не можуть їх перевірити або дати свою оцінку. Дмитро Олександрович, дуже дякую. Але на комітеті ніхто нікому висловитися не дав. ГОЛОВУЮЧИЙ. Це в залі відбувається. В колег немає цього тексту, вони не можуть його перевірити, так само як і долучитися до цієї дискусії. Тому ми і вынуждены зараз це проговорювати, да, мотивувати те, що не мали змоги на комітеті. І вся історія законотворчості та й мій власний досвід роботи в Верховній Раді свідчить про те, що важливо не те, який закон затверджений, а те, як він буде працювати, що забезпечуватиме його виконання, які механізми його реалізації закладено. І я вкотре змушений запитати, як ми збираємося забезпечити право селянина продати, здати в оренду свою землю тощо, коли велика кількість земельних ділянок не оформлена, не визначені межі цих ділянок в натурі. Більш того, досі є землі, які навіть не розпайовані…

Я вчергове нагадую, що держава гарантує кожному громадянину право на отримання земельного наділу. На даний час цим правом не скористались більше 30 мільйонів українських громадян. Відкриття ринку землі без реалізації цього права є дискримінаційним і приведе до соціальних потрясінь. Абзац три частини два статті 130 Земельного кодексу викласти у наступній редакції: "У разі порушення вимог цієї частини виникає право для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку недійсним". Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 661 правку Пономарьова. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

За-66 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Пономарьов, 662 правка. Ми повинні все-таки провести з аграріями України конструктивний діалог, адже впевнені, що необдумане відкриття ринку може привести до рейдерства з боку земельних магнатів та надкрупних агрохолдингів. Пропонуємо відтермінувати ці рішення, а тим часом включати землевласників – фермерів, аграріїв і виробників до робочих груп при парламентському комітеті та при профільному міністерстві, аби вони могли взяти безпосередньо участь. Давайте звернемося та послухаємо думки тих, хто працює на землі. Прошу ставити на голосування. Ставлю на голосування 662 правку Пономарьова. Прошу визначатись та голосувати.

Ще раз дякую. І я продовжу зачитувати. Фермери Бердянщини пропонують продовжити мораторій на продаж землі до 2025 року. За цей час можна буде врегулювати весь процес: провести інвентаризацію земель, належно підготувати законодавчу базу. Аграрії дуже сподіваються, що їхню думку почують і врахують глава держави, Кабмін, народні обранці. Звертаю вашу увагу, що це звернення було отримано одноголосно Бердянською районною радою. Депутати ради впевнені, що держава повинна убезпечити землевласника від можливих афер. Скуплена за безцінь земля – це швидкі і грубі гроші для людей, які в результаті залишаться ні з чим. Потрібно врахувати вимоги фермерських господарств, які… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 663 правку не підтриману комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Пономарьов, 664-а. І час завершити є. Хочу зачитати цитату відомого вам в Бердянську районного депутата районної ради Володимира Панкова.

далі за текстом... Дякую вам дуже. Дякую. Ставлю на голосування правку Пономарьова 664-у. Комітет її не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 665, Королевська. Немає. Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Шановний головуючий, ну, якщо уже звертатися до Регламенту, то я мушу сказати, що одна із фракцій не змогла на комітеті озвучити всі правки і їх відстояти. Це факт. І ми знаємо, що як відбувалось засідання комітету в закритому режимі, що навіть аграрії не змогли сказати свою думку з приводу багатьох правок і взагалі цього закону. Це перше. Друге. Ми говоримо, що в цьому законі убрали "пов'язаних осіб". Колеги, я ще раз вам хочу сказати, не обманюйте, будь ласка, і не підставляйте Президента України. Він скрізь говорить про 10 тисяч гектарів, а насправді ви убрали "пов'язаних осіб". фізична особа може мати у власності і 10, і 20, і 50 тисяч гектарів. Не підставляйте, бо йому прийдеться відповідати. Ви всі зайшли на його рейтингу. Тому справедливо повернути пов'язаних осіб в цей закон, колеги. Будь ласка, підтримайте. Якщо я правильно зрозумів, про яку фракцію ви сказали, то вона всі свої правки мала можливість озвучити на комітеті. Ви ж точно за себе переживаєте? Переходимо далі. Ставлю на голосування 666 правку, не враховану комітетом, Івченка. Прошу визначатись та голосувати. Правка 666 не була підтримана залом, 87 "за" лише. 667 правка, Пузійчук. Доброго ранку, шановні колеги, шановні громадяни України! Фракція "Батьківщина" продовжує відстоювати право українського народу на наше головне багатство – на нашу землю. Мої наступні правки, вони системні і пов'язані з наступним. Це вилучення земельних ділянок, які незаконно набуті понад норму або набуті іноземцями. Микола Тарасович, дуже розраховую почути позицію і вашу особисту, і позицію комітету саме стосовно моїх поправок. Скажіть, будь ласка, чому ви заперечуєте проти моєї поправки, яка передбачає вилучати земельні ділянки на користь громад, на користь органів місцевого самоврядування? Всі громадяни, телеглядачі, які знаходяться сьогодні біля телевізорів, вони хочуть зрозуміти, чому "Слуга народу" заперечує проти моєї поправки, яка передбачає…

даного законопроекту доцільніше застосовувати передбачене Конституцією поняття "конфіскації", а не "примусового відчуження" об'єктів права приватної власності. І більше того у вашій правці не передбачено, що це за рішенням суду, а відповідно до Конституції право примусового позбавлення власності інакше як на підставі рішення суду не може бути. Правка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку Пузійчука 667-у, не підтриману комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Пузійчук, 668-а. Дякую. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина". Шановні громадяни, читаю дослівно мою поправку: "На користь держави в особі відповідної сільської, селищної, міської ради територіальної громади, на території якої розташована земельна ділянка". Фракція "Батьківщина" категорично наполягає, але ми відстоюємо інтереси органів місцевого самоврядування, ми відстоюємо інтереси громад. Земельні ділянки, які були набуті незаконно, понад ліміт, набуті іноземцями і незалежно від форми вилучення (конфіскація, спецконфіскація) повинні передаватися громадам, на території яких вони находяться. Це переважне право громади отримати цю землю і далі мати можливість нею розпоряджатися. Микола Тарасович, поясніть, будь ласка, українським громадянам чому… Ставлю на голосування 669 правку Пузійчука. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні громадяни, ви тільки що бачили, що ми не отримали відповіді, чому унеможливлюють громади права громад отримати у власність ці земельні ділянки, які були набуті незаконно, які були набуті понад норму і які були набуті іноземцями. Моя поправка стосується набуття землі іноземцями. Нас запевняють про те, що власниками земельної ділянки будуть виключно громадяни України. Але включений на розгляд законопроект стосовно подвійного громадянства. Нас зараз запевняють, що власниками землі будуть українські громадяни. Але паралельно зареєстрований законопроект про подвійне громадянство, який дозволить володіти іноземцям землею. Моя пропозиція, що у випадку виявлення подвійного громадянства земля переходить у власність держави. Прошу підтримати. Дякую. СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Пане Андрій, це питання ми також з вами неодноразово обговорювали. Як ви знаєте, відповідно до статті 25 Конституції України громадянин України не може бути позбавлений громадянства. Статтею 2 Закону України "Про громадянство України" передбачено: "Якщо громадянин України набув громадянство іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України". Тому питання, яке ви підняли, важливе. Але воно має регулюватися іншим законом, і крім питань земельних відносин у нас проблеми з подвійним громадянством у політично-правових відносинах, такі як депутатство, голосування і так далі. Правка комітетом відхилена.

За-70 Рішення не прийнято. Іван Адамович, наполягаєте на правці? Чайківський, 670-а. Доброго дня, шановні народні депутати, шановні виборці! Іван Чайківський, 164 виборчий округ, група "За майбутнє". Шановні народні депутати, я 20 років займаюся сільським господарством. І хочу сказати сьогодні впевнено, що у нас ринок землі існує з моменту, відколи розпаювали українську землю. Але цей ринок землі на сьогоднішній день має сіре забарвлення. І сьогодні законопроект, який є запропонований, він надзвичайно потрібний для українського суспільства і в цілому для аграрного сектору. Але, звичайно, в такій редакції, як він є, його приймати не можна. І чітко група "За майбутнє" сказала своє слово: ми за таку редакцію закону голосувати не будемо. Його треба сьогодні доопрацювати, і ми обов'язково його підтримаємо. Дякую. Не наполягаю на правці.

Знаєте, коли я проходив передвиборчу програму, коли я їздив по своєму округу, я чітко говорив своїм виборцям, що я не згоден з даною ситуацією, яка є в цілому в країні. І одне, що мене мотивувало стати народним депутатом, це на сьогодні змінювати країну. Я сьогодні прийшов для того, щоб допомагати змінювати цю країну. І я звертаюсь до всіх народних депутатів, давайте не будемо займатися таким, скажемо, десь спамом, а чітко підійдемо до наших питань, що стосується законодавчої діяльності і не будемо проїдати гроші наших платників податків. Дякую.

672 правку не можна розглядати без контексту інших моїх правок. Інші мої правки говорять про те, що спочатку референдум, спочатку запитаємо у власника землі – українського народу, лише потім приймаємо закон. Тобто спочатку виконуємо 13 статтю Конституції, потім 14-у. І, якщо українці на референдумі скажуть "так", то землю продаємо лише українським фермерам, які працюють на ці землі, і не більше ніж 500 гектарів в одні руки. А тоді не буде жодної необхідності Кабінету Міністрів створювати якісь положення про те, чи відповідає людина критеріям, чи не відповідає. Всі критерії повинні бути викладені в законі. Тому я прошу виключити відповідний абзац із проекту закону. Дякую. Чорноморов…. Власенко. Вибачте, Сергій Володимирович. Ставлю її на голосування, прошу визначатися та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 673, Загородній. Дякую, Дмитре Олександровичу. Юрій Загородній, "Опозиційна платформа - За життя". Позиція нашої політичної сили залишається незмінною, виходячи із Конституції України статті 1, 3, 5: ми вимагаємо проведення референдуму по питанню землі. І цього вимагає український народ. А тепер сугубо щодо правки. Абзац четвертий частини другої статті 130 я пропоную викласти в такій редакції: "Порушення вимог цієї частини є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, в судовому порядку недійсним, а також для примусового відчуження такої земельної ділянки". Дякую. І прошу поставити мою правку на голосування. Ставлю на голосування 673 правку, вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. 10:42:51

Наступна правка, Красов, 675-а. Включіть, будь ласка… Я чую, включіть, будь ласка, мікрофон Красову. 10:43:13 КРАСОВ О.І. Шановні колеги, прошу підтримати мою правку. Мета цієї правки: запобігання надмірної концентрації земель у користуванні однією особою. В свою чергу це є запобіжником для недобросовісної конкуренції серед сільгоспвиробників. Прошу підтримати. Ставлю на голосування 720 правку Кальцева. Комітетом не підтримати. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую. Шановні колеги, шановні громадяни України! Мені дуже хотілось би, щоби голова комітету давав позицію, надавав народним депутатам перед голосуванням позицію комітету. Ви бачили, вчора відбулося чудесне зцілення нашого доповідача, який знаходиться на трибуні, він сьогодні в нормі, і дуже хотілось би, щоб він давав конкретні відповіді. Моє питання одне і дуже просте. Законом встановлюються норми права, і поясніть мені, будь ласка, якщо правочин не відповідає нормам закону, то його можна відмінити в судовому порядку чи ні? Моя поправка якраз і стосується того, щоб ми в законі закріпили, що правочин, який не відповідає цьому закону, він міг бути в судовому порядку визнаний недійсним. Скажіть, будь ласка, чому комітет проти такої норми, яка абсолютно відповідає і Конституції, і Законам України, і взагалі логіці написання закону? СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Пане Михайло, якщо ви уважно почитаєте комітетську редакцію до другого читання, в 130 статті є більш вдала норма, подібна до вашої. Дякую. Комітетом ця правка відхилена. Ставлю на голосування 685 правку. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, ця правка теж мусить розглядатися в контексті з іншими правками. І суть її відносно того, що цією правкою вилучаються положення щодо наслідків порушень вимог по граничній площі земельної ділянки в рамках одної особи. І тому її треба розглядати в контексті інших правок, які давала і політична партія "Батьківщина", і в тому числі я. звернутися до пана Сольського. Я не почув від нього обґрунтування цілей цього проекту закону. Якщо ми хочемо зараз вийти із цієї ситуації, де є фарс, тому що на трибуні пан Сольський тільки ухмыляется, а не дає обґрунтовані чіткі положення, для чого це ми робимо. краще давайте ми зробимо компроміс. З одної сторони, зробимо земельний банк, земельне агентство і дамо можливість... Ставлю на голосування правку 678 Тарути. Вона не підтримана комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-84 Рішення не прийнято. Правка не врахована. По фракціям покажіть. 84, вибачте. По фракціям покажіть. Кальцев, 679 правка. Дякую, Дмитро Олександрович. Володимир Кальцев, Запоріжжя. Моя правка ця суто технічна, але теж важлива. Я зачитаю її: "В абзаці сьомому частини другої статті 130 Земельного кодексу України слова "правочину, за яким набувається" виключити". Але я хотів декілька слів промовити у плані тому, що наша фракція "Опозиційна платформа - За життя", ми не мали можливості, на жаль, на комітеті висловити і свою думку з приводу цього закону, його наслідків або тих цілей, яких цей закон набуває. Тому ми вважаємо за доцільне як сила опозиційна висловлювати сьогодні ті зауваження, які йдуть від наших виборців або він нас самих,

За-74 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 680 правка. Соболєв. 681-а, Дубіль. Шановні колеги! Шановний український народе! Юлія Тимошенко і фракція "Батьківщина" категорично проти виступають цього законопроекту про продаж української землі, тим паче в умовах війни. Ми системно відстоюємо і будемо відстоювати право українського народу на українську землю. Стаття 13 Конституції говорить, що земля є об'єктом власності саме українського народу. Стаття 14 говорить про те, що земля є національним багатством держави і знаходиться під особливою охороною. Що стосується правки. Примусове відчуження земельної ділянки, якщо ви вже пропонуєте, можливо тільки у випадках, передбачених законодавством. В абзаці сьомому пункті 2 частини один розділу І законопроекту після слів "відчуження земельної ділянки" доповнити розділовим знаком "," та словами "згідно із законодавством України". Прошу поставити правку на підтвердження,

За-72 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Крулько, 682-а. Христенко, 683-я. Згідно з частиною четвертою статті 130 Закону України порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним цією статтею, затверджується Кабінетом Міністрів України. Вбачається, що повноваження Кабінету Міністрів України в даному випадку сформульовано надто некоректно, зокрема незрозуміло, чи є проведення перевірки відповідності, необхідною передумовою набуття права власності на земельну ділянку. Крім того, здійснення такої перевірки зачіпатиме порядок вчинення нотаріальних дій та проведення державної реєстрації права власності. А відповідно до пунктів 7 та 14 частини першої статті 92 Конституції України, виключно законами України визначається правовий режим власності та діяльність нотаріату. Прошу мою правку підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 683 правку Христенка. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Німченко. Я підтримую свою поправку і хочу напомнити, що Конституційний Суд розглядає справу щодо тлумачення 13-ї, 14-ї Конституції і вирішить, взагалі чи можливо це робити без референдуму. Шановні колеги, що ми робимо? Давайте почекаємо. Є вища інстанція, яка крайня перед Богом, нехай скаже своє слово. Ставлю на голосування 696 правку. Прошу визначатися та голосувати.

Цю поправку треба розглядати в контексті моїх попередніх правок. Наразі абзац восьмий, частина друга статті 130 говорить про те, що процедура перевірки суб'єктів придбання земель сільськогосподарського призначення буде колись розроблена Кабміном. Чи буде цей Кабмін тоді, нам усім невідомо. Я дуже хочу і я звертаюсь до представників фракції "Слуга народу". Чи ви даєте собі звіт, що в чинній редакції законопроекту відсутній порядок перевірки відповідності набувача на землю, що може призвести та обов'язково призведе у свій час до проявів корупції та зловживань з боку влади? Прошу підтримати свою правку. Дякую. Ставлю на голосування 696 правку. Прошу визначатися та голосувати.

щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення". Хочу попросити. Я вже казав, що мої правки дальнейшие, вони містять декілька частин, кожна з яких має власне правове значення, тому відповідно до частини шостої статті 45 Регламенту прошу прийняти процедурне рішення про розгляд і голосування кожної з її окремих частин окремо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція комітету. Правок таких було штук 80 аналогічних. Позиція – відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 686 правку Мороза. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

або власника земельної ділянки, вимогам, визначеним цим кодексом, затверджується Кабінетом Міністрів України". Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: "Якщо за результатами всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільний продаж то дія заборони на купівлю та продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних...". Ставлю на голосування правку 687 Мороза. Комітетом відхилено. Прошу визначатись та голосувати.

виборчий округ, Донеччина. Я ще хочу раз наголосити, що "Опозиційна платформа - За життя" проти продажу землі. В статті 130 Земельного кодексу України восьмий частини другої викласти в такій редакції: "Порядок здійснення перевірки для встановлення фактичної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності набувача або власника земельної ділянки, вимогам, визначеним цим кодексом, затверджується Кабінетом Міністрів України". Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: "Угоди (у тому числі довіреності), укладені до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв), є недійсними з моменту їх укладення". Дякую. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 688-у Мороза. Прошу визначатись та голосувати.

кодексу України абзац восьмий частини другої викласти в такій редакції: "Порядок здійснення перевірки для встановлення фактичної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності набувача або власника земельної ділянки, вимогам, визначеним цим Кодексом, затверджується Кабінетом Міністрів України". Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України абзацом в такій редакції: "Забороняється внесення права на земельну частку або пай до статутних капіталів юридичних осіб, установчими документами яких передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення". Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 689 правку, комітетом відхилено. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Повертаємось до правок Пономарьова. 690 правка. Дякую. Народний депутат Олександр Пономарьов, 78 виборчий округ. Наша фракція все ж таки сподівається, що наші народні обранці почують українців. Ми впевнені, що спочатку землі і держвласність треба розпаювати і роздати тим людям, які ще не отримали свій земельний наділ. Навести порядок в Держгеокадастрі. Розробити і затвердити програму розвитку сільського господарства. Винести питання про відкриття ринку землі на референдум. І тільки потім приймати рішення в парламенті. Прошу поставити мою правку на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 690 Пономарьова. Комітетом не підтримано. Прошу визначатись та голосувати.

обурені думкою, нехтуванням думкою виборців під час роботи над законопроектом і ігноруванням зауважень та застережень місцевих рад, громад, фермерських та аграрних асоціацій.

Такого відношення до себе український народ не заслуговує. Прошу розглянути конкретну правку абзац четвертий частини другої статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом наступного змісту: "Проведення перевірок щодо дотримання законодавства України при отриманні у власність земельних ділянок сільськогосподарського призначення, здійснюються після всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського…". Ставлю на голосування 691 правку Пономарьова. Прошу визначатись та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. Пономарьов, 692 правка. По правці, якщо можна, Олександр Сергійович. І я знову звертаюсь все ж таки до монобільшості. Ми декларуємо, що цей закон приймається в інтересах селян і в інтересах фермерів, і що він має захистити їхнє право розпоряджатися своєю власністю. Натомість ми зухвало ігноруємо їх голос, навіть не вникаючи у їхні пропозиції та їхні вимоги, які люди передають через своїх представників народних депутатів на своїх округах. Ми з вами вже говорили, із більш ніж 4 тисяч поправок комітет погодив лише 7. Прошу поставити правку на голосування та почути людей. Ставлю на голосування 692 правку Пономарьова. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-69 Рішення не прийнято. Правка не врахована.

Кількість людей, які жили і працювали в селах, зменшилася в рази. І якщо провести другу реформу похапцем, без нормальної документації та широкого громадського обговорення, то через кілька років від сіл нічого не залишить. Так, землю у людей викуплять, вони отримають гроші, які витратять за рік-два. А що далі? Чи будуть турбуватися про села та їхніх жителів пришлі бізнесмени і підприємці? І я хочу подякувати колегам з інших фракцій, які розуміють, що стратегічне питання – відкриття земельного ринку – може бути розглянуто лише після всеукраїнського референдуму. Тому, на прохання мешканців Запорізької області, прошу колег підтримати правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 693 правку Пономарьова. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Гнатенко, 694-а. Шановний головуючий, шановні депутати! На жаль, у нас не було можливості довести всі свої пропозиції і правки на комітеті, тому приходиться ці правки більш детальніше оголошувати на сьогоднішньому засіданні Ради.

"Частина друга цієї статті кодексу набуває законної сили після офіційного оприлюднення результатів всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення". Тим самим ми ще раз підкреслюємо, що тільки необхідно все провести через референдум. Дякую. Прошу винести мою правку на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 694 Гнатенка, комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка, нагадую, була у нас технічна помилка з нумерацією в таблиці, правка Німченка, вона також має той самий номер 694 правка. Німченко Василь Іванович. квітневий, 100 років тому, коли Правобережна Україна була віддана полякам, і заключено ще два військові договори. І тоді вони зайшли на нашу землю, до 39-го Подивіться, ми на сьогоднішній день, виїдьте за Житомир, і ви побачите, про що йде мова. Ми зараз винайшли іншу форму, як кому із іноземців передати землю. А тепер вже не передати, а і продати її. Шановні, схаменіться, це 111 стаття Кримінального кодексу зрада Батьківщини. Не допустимо цього, шановні колеги, ми – цивілізована, правова країна. Я підтримую свою поправку, недопущення… Ставлю на голосування Німченка Василя Івановича, 694-у також. Прошу визначатись та проголосувати. За-72 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Королевська, 695 правка. Шановний пане спікер, шановні колеги! "Опозиційна платформа - За життя" виступає категорично проти розпродажу України, проти продажу української землі. Тому наполягаємо на тому, щоб ми зараз зробили все та провели всеукраїнський референдум, спитали у людей, що вони скажуть нам, який наказ вони дадуть українському парламенту. А якщо ви не здатні провести референдум, то давайте підемо на всеукраїнські парламентські вибори, докажемо людям, що якщо ви за продаж землі, то хай люди за вас і проголосують, і тоді ви вже будете мати право тут приймати рішення щодо розпродажу України. А без референдуму, без чіткої позиції партії на всеукраїнських парламентських виборах приймати закон щодо розпродажу України категорично ми вважаємо неприпустимо. Дякую. Прошу поставити поправку на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку Королевської 695-у. Прошу визначатись та голосувати. За-76 Рішення не прийнято. Наливайченко, 696-а. Валентин Наливайченко, фракція "Батьківщина". Я закликаю парламент і від імені всієї фракції "Батьківщина", проявіть гідність і чесність, запросіть зараз в залу парламенту керівника Держгеокадастру і керівника НАБУ, і покажіть громадянам України, яку землю ви збираєтесь розпродавати. Покажіть, скільки державної землі зараз вже переоформлено за корупційними схемами так званих "піджачків" на земельних олігархів України. Кого ви дурите? Ми виступаємо категорично проти, і моя поправка якраз цього стосується, щоб набувач або власник землі не перевірявся на відповідність якраз Земельним кодексом України, а не підзаконними актами уряду, як намагаються корупційно протягнути зараз автори цього законопроекту. Це ні що інше ніж викрадення землі в українців, а ніякий не розпродаж землі. Ми категорично проти цього і наполягаємо на своїй правці.

За-66 Рішення не прийнято. Шановні колеги, шановні громадяни України! Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина". Фракція "Батьківщина" категорично виступає проти продажу землі та продовжує відстоювати право українського народу, конституційне право на володіння українською землею. Шановні громадяни, моя поправка стосується створення ще одного можливого корупційного інструменту, який буде ускладнювати набуття громадянами земельних ділянок. Тому пропозиція підтримати і виключити цей можливий корупційний механізм. Шановні громадяни, зверніть увагу, що цей законопроект, він обмежує також права громадян, які не є ще власниками земельної ділянки. Це – законопроект про розпродаж усієї української землі. Підтримайте мою поправку. Дякую.

Шановні громадяни, ви спостерігаєте за цими голосуваннями. У цих голосуваннях дуже-дуже багато недоліків: відсутня парламентська дискусія, відсутня позиція комітету. Але в цих голосуваннях є один дуже великий плюс: можливо, за ці всі дні депутати від "Слуга народу" навчаться голосувати не тільки зеленими, а й жовтими та червоними кнопками, і при голосуванні за законопроект в цілому натиснуть червоні кнопки. Шановні громадяни, моя поправка також стосується набувача. Вона дуже важлива, вона захищає право українських громадян, українських фермерів, право об'єднаних територіальних громад володіти українською землею. Прошу підтримати мою поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 698 правку Пузійчука. Прошу визначатися та голосувати.

Я пропоную абзац п'ятий частини другої статті 130 викласти в такій редакції: "Порядок здійснення перевірки відповідності набуття у власність земельної ділянки сільськогосподарського призначення затверджується Кабінетом Міністрів України". Прошу поставити правку на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 699 правку Загороднього. Прошу визначатися та голосувати. За-73 Рішення не прийнято. Папієв, 701 правка. Дякую. Шановні колеги! Красов Олексій, виборчий округ 180, Харківська область, фермерський округ. Про цю правку мене просили саме фермери. Це запобіжник, він… метою цього запобіжника є уникнення зловживань з боку крупних сільгоспвиробників, які внаслідок монопольної змови можуть впливати на тенденцію ринку, що в свою чергу може призвести до вимушеного продажу земель та припинення діяльності дрібних та середніх сільгоспвиробників. Прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 700 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-116 Рішення не прийнято. 701 правка, Папієв. Моя поправка стосується того, що по-любому Кабінет Міністрів як вищий орган державної виконавчої влади, він має бути уповноважений і наділений такими повноваженнями, як затверджувати порядок проведення перевірки набуття у власність земельних ділянок. Це абсолютно логічно, і я дивуюся, чому знову ж таки комітет не прийняв мою поправку, і хотів би почути якісь аргументи. Ну, і ще одне в продовження теми. Ви бачите епопею цю з літаком, який українців везе в Україну. І, знаєте, коли сьогодні всі говорять про гідність і все інше, то якось не дуже гідно цей літак планували приймати і у Львівській, у Тернопільській областях. Я думаю, це достатньо реальна перевірка, наскільки ж набули ми ознак гідності після подій 2014 року. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 701 правку Папієва. Прошу визначатися та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. Качний, 702-а. Качний, "Опозиційна платформа - За життя". Шановні колеги, шановні народні депутати фракції "Слуга народу"! Хочу нагадати вам, що в 1930 році більшовицька влада, незважаючи на голос українського народу, селянства, нав'язувала колективізацію. Лише тільки з 20 лютого по 3 квітня відбулось тисяча 716 масових бунтів, 15 з яких кваліфікуються як широке озброєне повстання. Толпи, толпи людей йшли з криками "ще не вмерла Україна" і лопатами, і вилами зганяли тодішніх керівників більшовицької влади. Я хочу вас запевнити, що український народ, який сьогодні виступає проти цієї розпродажі землі, готовий сьогодні захищати свою землю. Хочу вас повернути сьогодні до того, що тільки через референдум ми можемо визначатися з такими серйозними… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 702 правку Качного. Прошу визначатись та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. 703 правка, Яцик. Не наполягає. КАБАЧЕНКО В.В. Володимир Кабаченко, фракція "Батьківщина". Шановні представники фракції "Слуга народу", ще раз хочу вам сказати, що народний депутат – це є представник українського народу у стінах Верховної Ради України. І тому при прийнятті будь-яких законодавчих ініціатив перше, про що кожен з нас має думати, – це про захист інтересів українського народу. Моя поправка направлена на захист українців – власників сільськогосподарських земель та українських фермерів. Алгоритм цієї поправки, він суперпростий, але дуже дієвий. Перше. Створюється державна земельна агенція, тобто уповноважений орган держави на викуп сільськогосподарських земель та на їх подальшу реалізацію. Для українських фермерів у разі належного виконання правил оренди протягом 9 років орендарі матимуть право викупати цю землю та матимуть право на розстрочку на 10 років від цієї ж державної агенції. Будь ласка, захищайте інтереси… Ставлю на голосування 721 правку. Прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Качний, 705-а. "Опозиційна платформа - За життя" виступає категорично проти продажу землі. А в мене є запитання до Миколи Тарасовича – керівника комітету. Скажіть, будь ласка, чи є запобіжники в цьому проекті закону щодо продажу акцій тих підприємств, які отримують по 10 тисяч гектарів землі? Чи є якісь запобіжники, які не дають можливості їм виставити свої акції на міжнародні біржі і бути там проданими? Дякую за відповідь. Далі. 705 поправка, про яку ми сьогодні говоримо, це стосується статті 130 Земельного кодексу України. Доповнити новою частиною чотири, наступною редакцією: "Порядок проведення аукціону з продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення відбувається з урахування вимог законодавства України". Виключно законодавства України. Дякую. Правка відхилена. Щодо вашого питання, в комітетській редакції прямо заборонено продаж іноземцям корпоративних прав підприємств, у власності яких є земля сільгосппризначення. Дякую. Ставиться на голосування 709 правка народного депутата Кальцева. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Наступна правка 709, народний депутат Кальцев, Руслан Алексеевич, в мене зараз буде 15 правок. Я пропоную, щоб зекономити час, розбити по 5 хвилин, щоб кожного разу не відповідати, не…

мої правки стосуються декількох питань. Перше. Вони унормовують питання вилучення земельної ділянки у разі порушень тих чи інших правил її обороту.

Дякую. Ставиться на голосування 706 правка народного депутата Кальцева. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

визначення та розмірів землі. Але я не хотів би бути тільки критиканом, тому що ми не змогли продискутувати на аграрному комітеті у рамках підготовки цього законопроекту в силу тих чи інших поважних причин. І я би хотів запропонувати визначити ті моменти, які заважають, на мій погляд, цьому закону бути дуже ефективним і виконати основні цілі. А друге. Запропонувати якісь пропозиції, котрі поможуть обігу ринку землі і поможуть вирішенню тих цілей, які ми всі з вами можемо визначити, коли говоримо про ринок обігу земель. Тому я з другої правки, з третьої правки відзначив ці моменти і деякі пропозиції, можливо, вони будуть вам полезны. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування 707 правка народного депутата Кальцева. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-66 Рішення не прийнято. Наступна правка 708-а. 11:25:14 КАЛЬЦЕВ В.Ф. Можливо, деякі пропозиції будуть корисні для застосування. На мій погляд, цей закон повинен вирішити кілька цілей. Перша з них – це забезпечити продовольчу безпеку країни. Забезпечити продовольчу безпеку країни, можливо, через те, що ми створимо такий великий кластер малих та середніх аграрних сільгоспвиробників, фермерів, які створять такий добрий бізнес, який вони зможуть передавати у наследство і віддавати своїм дітям – це і вирішення питання продовольчої безпеки країни.

викупу земельних ділянок. Це дуже важливий момент. Тому що діючий закон цього, на жаль, не дозволяє.

За-80 Рішення не прийнято. Питання основне, яке їх бентежить, це те, що вони не мають достатньо коштів, щоб викупити земельні ділянки. І кредитування у розмірі 30-50 відсотків, те, що о чем сьогодні каже наше наше Міністерство економіки, їх не задовольнить. Вони не зможуть, не мають таких коштів. І це дуже велика проблема. Тому що ми не зможемо створити цей кластер малих і середніх сільгоспвиробників, які наповнюють скарбницю країни. Третє питання, яке дуже важливе, дуже важливе, це відсутність на такому ринку спекулянтів. Тому що, на мій погляд, у цьому законі автори відокремили державу від ринку обігу земель. Вони передали усе на розсуд комерційних банків, у ланки яких потраплять земельні… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування 709 правка народного депутата Кальцева. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-60 Рішення не прийнято. Пане Володимире, в мене до вас пропозиція така буде. Дивіться, я все-таки хочу закликати і вас, і інших народних депутатів дотримуватися частини п'ятої статті 120 Регламенту і говорити по правках, або можемо другий варіант. Я можу дати… Реально от у вас залишилося десять правок. Давайте я вам даю 5 хвилин, і ми не голосуємо за них, тому що люди хочуть голосувати за те, що вони чують. Сприймається таке, пане Володимире? Я розумію те, що ви кажете. Але згідно Регламенту ми не мали можливості на аграрному комітеті мотивувати свої правки і свої виступи. Тому у нас є тільки зараз можливість у рамках однієї хвилини виказувати свої думки і свою мотивацію, тому що ми давали. Я кажу, на мій погляд, дуже зручні пропозиції, якщо вони не потрібні, ви їх відкинете. Але в мене є цей час, і я пропоную його використати з користю. І це мої пропозиції, які можуть бути корисними. Якщо ви їх вислухаєте, я думаю, ви в цьому…

За-67 Рішення не прийнято. Наступна правка 716, народний депутат Кальцев. Розумієте, у цьому законі, коли ми відсторонили державу від обігу ринку земель, тобіш ми не створили державний земельний банк. А у більшості держав, які проходили цей тернистий шлях, держава не відсторонювалась від ринку землі. Земельний банк був цим механізмом і інструментарієм, який забезпечував відсутність спекулянтів на ринку. Тому що я казав учора, що сьогодні, коли тільки комерційні банки на цьому ринку будуть володіти земельними ділянками, які потраплять до них у разі банкрутства сільгоспвиробників, а це по даним експертів біля 30, а, мабуть, і до така величина, яка може збільшитися або зменшитися, якщо буде криза або більш добрий ринок. Це помилка, на мій погляд. Дякую. Ставиться на голосування 711 правка народного депутата Кальцева. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. Якщо би ми створили державний земельний банк, то ми б унеможливили декілька питань. Перше. Ми б унеможливили присутність на цьому ринку спекулянтів. Спекулянтів як у обличчі власників земельних холдингів, так і в обличчі власників банків. У тому числі ми розуміємо, що більше половини банків в Україні – це банки, які мають іноземних бенефеціарів, і це теж небезпечно. І я вас завіряю, експерти оцінили всі ці можливості. У тому числі відсутність державного земельного банку створює можливості для маніпуляцій комерційними банками з ціллю отримання на більші строки, які є у законі, більше 2 років. Я задавав питання пану Миколі. якщо не підтримуються інші пропозиції, можливо, обмежити термін володіння землею банками до 6 місяців. Це достатньо для того, щоб їх виставити на аукціон, продати або Дякую. Ставиться на голосування 711 правка народного депутата Кальцева. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. 11:31:31

за надану можливість говорити. Це важливо для опозиційної фракції висловлювати свої думки, і не тільки критикувати, а ще і давати пропозиції, які, можливо, в якійсь мірі будуть враховані. Дякую. Земельний банк дав би ще одну можливість, діджиталізація цього банку унеможливило би корупцію. І державний земельний банк якраз виступив цим механізмом гарантій для

викуп цієї землі у комерційних банків в разі банкрутства сільгоспвиробників. Таким чином сільгоспвиробники отримали би стовідсоткову можливість залучити кредити для викупу землі. Це б їх підсилило, і тоді б ми створили цей кластер, який би зробив би, унеможливив небезпеку продовольчу для країни… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування правка 713 народного депутата Кальцева. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Тоді б ми мали державного регулятора, всі продажі, всі обміни йшли б через державний земельний банк. Це унеможливило затримання земель, це підсилило б земельний оборот і давало можливість цьому ринку розвиватися розвиватися дуже швидкими темпами. А також ми вирішили перше завдання – це створили би клас кріпких середніх та малих сільгоспвиробників, які б і стали такою основою нашої продовольчою безпеки. Друге питання. Можливо б, ми би змогли розподілити землю на три категорії, перша категорія, це і була би земля для тих, хто міг би володіти до 500 гектарів. І даже через пов'язаних осіб це було це було б дуже нормально, якщо вони через жінку або дітей та матір могли б сконцентрувати 2-2,5, 3 тисячі земель, гектарів земель. Це дуже кріпке господарство, яке могло б конкурувати з великими. Дякую. Ставиться на голосування 714 народного депутата Кальцева. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Наступна правка 715 народного депутата Кальцева. Будь ласка, Володимире Федоровичу. Подивіться, якщо ми дали 2 роки для формування цього кластеру, за ці 2 роки при стовідсотковій гарантії державного земельного банку на отримання купівлі земель ми б за 2 роки створили цей кластер, тоді б ми могли відкрити ринок для другого кластеру. Другий кластер у розмірі 30 відсотків ми б могли дати великому бізнесу. Але я згодний з багатьма колегами, котрі сьогодні виступали, що треба обмежити цей кластер 5 тисячами гектарів. Разом з пов'язаними особами це 20-25, до 30 тисяч гектарів, це вже дуже великі наділи, а, можливо, ще є менші. Ми б могли дати ще два роки формуванню цього кластеру. Це був би кластер теж національних виробників, але більш великих, це холдинги, які сьогодні обробляють землю, вони могли б сконцентрувати такі масиви і стати крупними господарствами… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування правка 715 народного депутата Кальцева. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Якщо б ми завершили таку реформу для національних виробників, і 75 відсотків земель було б сконцентровано в руках українців або у тих, хто обробляє, або тих, хто вирішив здавати в оренду, тоді, можливо, через 4 роки ми могли б відкрити цей ринок і для іноземців, обмеживши його 20-25 відсотками. Вони би забезпечили приток технологій у цей бізнес, вони би давали таку конкуренцію і для національних виробників. Усі ці господарства, а це вже доказано провідними експертами, що господарство від 2 тисяч гектарів конкурентоспособне із господарством, яке має, наприклад, 30 або 50 тисяч гектарів землі. Тому можна було б у цей момент за згоди

словами ораторів. Якщо б ми створили ці три кластера, це б підвищило і коштовність землі. ми повинні відзначити ще одну важливу проблему, що сьогодні на землі, сьогодні у сільській місцевості живуть близько 30 відсотків За оцінками всіх експертів міжнародних при крупнотоварному господарстві, по шляху якого ми пішли, для роботи у таких крупних господарствах потрібно лише 3,5, максимум 4 відсотки населення. Це доказано іншими державами. Ну, мабуть, ще 3-4 відсотки це будуть комунальні служби, це будуть вчителі, врачі або якісь ще професії.

вимушені будуть їхати у город, але їхати у город з пустими кишенями – це ні до чого. Якщо б ми в такій концепції використали і відкрили б ринок обігу землі, то, по оцінкам експертів, земля коштувала біля 3 тисяч доларів за гектар. Зараз у цьому законопроекті, який пропонується, оцінка експертів – це тисяча, максимум тисяча 500 доларів за гектар, це недостатні кошти, щоб, наприклад, сім'ї з 3 чоловік отримати 15-20 тисяч доларів і виїхати у город. Але якщо б ціна була біля 3, то 3 чоловіки могли б отримати 40-45 тисяч доларів. І це достатньо, щоб вони могли купити або для дітей, або для себе житлове житлове якесь приміщення, квартиру або маленький якийсь таун-хаус, дім у місті. І це би вирішило... Дякую. Ставиться на голосування 718 правка народного депутата Кальцева. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

місць ми могли б створити. Одне місце у будівельній галузі створює 6-7 місць у інших галузях. Це дало б такий поштовх ринку, нашому ринку, державному, українському ринку, що це дало би прибуток, мабуть, на рівні 2-3 відсотків ВВП тільки з цього питання. Ми б одним питанням введення правильної концепції ринку обігу земель могли би дати поштовх у цілому ряді напрямків економіки. І це був би дуже великий поштовх для того, щоб наші діти або наші батьки, або наші друзі поверталися з Польщі, з Чехії, а це одна із основних задач, яку ставить і Президент, і ми з вами, щоб наші громадяни поверталися, бо вони б отримали достойні робочі місця. Дякую. Ставиться на голосування 719 правка народного депутата Кальцева. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. І остання в цьому блоці 720 правка народного депутата Кальцева. Перед тим, як включать… вам дадуть слово, я хочу сказати, ви, справді, говорите дуже багато цінних і цікавих ідей, і ми тут з паном Миколою проговорили, вони могли… бо це інша концепція, вона інша, але їх можна використати. Но, на жаль, вони не кореспондуються з тими правками, які зазначені тут. Розумієте? І тому я даю вам ще по 720-й правці.

можливо, ми могли би заново зібратися, створити робочу групу і створити таку концепцію. Ну, наприклад, земельний банк може працювати і в тій концепції, яка є сьогодні у законопроекті, який презентує пан Микола. Є ще інші моменти, які теж, можливо, було використати даже в цьому законопроекті. Але, на мій погляд, більш правильно було би все ж сильний супротив. І це небезпечно і для рейтингу вашої політичної сили і Президента. І, можливо, в іншій концепції зробити добре таке діло і таку гарну реформу, яка б дала поштовх і державі, і іншим громадянам, які є… СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Пане Володимире, хочу віддати вам належне, ми не раз спілкувалися по ваших підходах. з чимось я згідний, а з чимось я не згідний. Багато речей мають, дійсно, раціональне зерно і правильні завдання, Я з вами абсолютно згідний в кінцевому варіанті: нам треба дорожчу землю, а ми з вами напевне згідні, що все-таки ліберальніша реформа дозволяє зробити дорожчу землю. Ставлю на голосування 720 правку Кальцева. Комітетом не підтримати. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято, правка не врахована. 721-а, Княжицький. Дякую. "Європейська солідарність" виступає за ринок землі за європейською моделлю, а не за спекулятивний закон, який ми зараз обговорюємо. Тому ця правка пропонує встановити, що продаж здійснюється лише за умови наявності індивідуального дозволу на перехід права власності від центрального органу виконавчої влади. Саме центральний орган, а не нотаріус, як пропонується в чинній редакції законопроекту, повинен проводити відповідну перевірку та ініціювати розслідування. Пропонується встановити, що дозвіл не може бути виданий у випадку, якщо особа не може набувати права власності на земельну ділянку відповідно до цього кодексу. Тобто йдеться про всі обмеження, що встановлені іншими нормами статті 130. До особи застосовані заходи відповідно до Закону України "Про санкції". Якщо будуть порушені вимоги концентрації в одних руках, особа не може підтвердити джерела надходження коштів, джерела походження встановлені мають російські корені, позики, інвестиції. І пропонується встановити, що дозвіл визначається не чинним, якщо після його видачі будуть встановлені обставини, які унеможливлюють його видачу. Дякую. Ставлю на голосування 722 правку. Прошу визначатись та голосувати.

Я не почув коментаря комітету з приводу попередньої правки, яка стосується обмеження права людей, які під санкціями, і кінцевими бенефіціарами яких є особи з країни-агресора. Наступна правка. Законопроект як в первісній так і в поточній редакціях передбачає наявність переважного права на купівлю землі. Дане право зараз перенесене в статтю 131 Земельного кодексу, проте в законопроекті воно ніяк не врегульоване: не вказано, хто саме має переважне право, як, в якому порядку воно реалізовується, як державні місцеві органи влади мають його забезпечувати. Ці вади пропонується врегулювати поправкою 722. Встановлено хто, за яких умов має переважне право, визначено як укладається договір купівлі-продажу, на його підставі прописані правила дотримання цього права при продажу землі на аукціоні. Прошу підтримати цю правку. Дякую. Ставлю на голосування 722 правку Княжицького. Комітет її не підтримав. Позиція комітету коротко. 11:48:55 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Пане Микола, комітет дійсно проти дозволу, як було у вашій попередній правці. Ми її перечитувати і аналізували. Щодо пріоритетного переважного права. В нас є переважне право згідно діючого законодавства, в діючій редакції воно підтверджується, великий розділ щодо переважного права і процедур, пов'язаних з реалізацією, є в законі 2194, який ми прийняли в першому читанні. І позиція комітету – розвивати і розглядати це в рамках цього законопроекту. Дякую. Позиція – відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 722 правку. Прошу визначатись та голосувати.

За-80 Рішення не прийнято. 723 правка, Княжицький. 11:49:48 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. "Європейська солідарність", підтримуючи європейські моделі розвитку ринку землі, проти цього спекулятивного закону, оскільки цей законопроект ні в первісній, ні в поточній редакції не визначає якихось істотних наслідків укладення угоди з порушенням, встановлених обмежень. У винесеній на друге читання редакції йдеться про те, що така угода є недійсною, але для недійсності будь-якої угоди необхідно рішення суду. А в приватно-правових відносинах, в яких держава ніяк не задіяна і присутній лише нотаріус, подати такий позов може лише сторона угоди. Якщо позов поданий не буде, то відповідно до цих вимог і обмежень можна не дотримуватись. Для виправлення цього правка 723 пропонує встановити, що угода, укладена без дозволу державного органу, є нікчемною, а, отже, для її недійсності рішення суду не потрібно. Також поправка пропонує надати місцевим органам право звертатися до суду з позовом про застосування наслідків нікчемної угоди, тобто про перехід земельної ділянки у власність територіальної громади. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 723 правку Княжицького. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 724-а, Княжицький. Я, на жаль, не почув коментаря комітету до цієї правки. Сподіваюсь, на наступні почую. Поправка пропонує встановити, що укладення угоди допускається лише за наявності висновку про результати обстеження стану ділянки, яким перевіряється стан забруднення землі. Це необхідно для того, щоб у випадку встановлення після продажу фактів забруднення власник не міг посилатись на те, що земля вже була такою на момент купівлі. Всі ці питання будуть зафіксовані державним висновком, і це дозволить зняти спори щодо того, з чиєї вини відбулося псування ґрунту. А отже, і набувач землі буде більш пильно ставитись до нього, не допускаючи його забруднення, знищення або підміну на менш цінний. Питання екології і використання землі для "Європейської солідарності" є пріоритетними. Тому ми наполягаємо на цій правці і просимо коментар комітету. Дякую. Позиція комітету. в деяких критеріях по якості навіть покращилась. Ми вважаємо, що має бути на розсуд сторін визначено необхідність вказувати цих вимог чи не вказувати. У нас є обов'язковий агрохімпаспорт по державних землях. Це пов'язано дещо з іншим, і воно розглядається в рамках Закону 2194. Позиція комітету – відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 724 правку Княжицького. Прошу визначатись та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. 725-а, Княжицький. Дякую, пане Голово. Поправка передбачає, що земельна ділянка, яка перейшла у власність територіальної громади, обов'язково має бути продана на аукціоні. Так ми убезпечимо накопичення земельних ділянок у державній або комунальній власності і створення їх штучного дефіциту. Якщо ви вже за ринок, то давайте прозоро проводити аукціони і прозоро через аукціони відповідно так, як ми пропонували раніше, землю робити частиною ринку. Дякую. Ставлю на голосування 725 правку Княжицького, комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Микола Іванович, цією правкою запроваджується дуже важливий принцип, якого не було в першому читанні, а саме: надання переважного права на викуп землі. В цій залі дуже багато звучить ідей про захист фермерів, захист їхнього інтересу. Але ми маємо давати їм юридичні інструменти, які дозволять, власне, захищати їхні права. Наскільки я розумію, цей принцип був врахований в редакції до другого читання. Більш того, ми з вами говорили взагалі про пільгові механізми викупу земельних ділянок чинними орендарями. Я не буду наполягати, якщо ви чітко поясните, як це відображено в редакції до другого читання. Дякую. Пане Андрій, дивіться, в редакції до другого читання підтверджено право, переважне право на викуп земельної ділянки діючими орендарями. Разом з тим, дивіться, ці всі норми ввійшли в 2194, який ми прийняли в першому читанні. Як передбачено в 2194, пайовик повинен запропонувати орендарю, орендар має я думаю, там є правки до 2 місяців строк для викупу, якщо ні, тільки тоді нотаріус після спливу цього строку може оформити. У вас є тут поновлення права першочергового викупу, там запропоновано переведення прав покупця. здається… Це з урахуванням цього комітету, мені здається, такий спосіб найбільш ефективний.

Дубіль, 733-я. Дві хвилини замість чотирьох правок. Правильно я розумію? Включіть, будь ласка, 2 хвилини. Шановні колеги, шановний народе України, Юлія Тимошенко і наша фракція "Батьківщина" виступає категорично проти цього законопроекту про продаж землі. Попередньо я виступав і говорив, що кожного дня до мене підходить мій син молодший Ілля і говорить про те, що, папа, невже продадуть українську землю. Вчора, коли приїхав я додому біля 12 ночі, пришов до мене, чекав мене син Ілля, і дав мені листа. Дмитро Олександрович, хочу зачитати якраз листа, який дав мій син зі своїми по класу друзями. "Голові Верховної Ради України Разумкову Дмитру Олександровичу. Від учнів 11-Б класу, гімназія міста Києва 191. Шановний Дмитро Олександровичу, дуже часто дорослі полюбляють використовувати вислів: "Діти – це наше майбутнє". Для нас, хто народився в незалежній Україні дуже б хотілося, щоб це були не просто слова, а це був основний принцип існування суспільства, і щоб і у нас, і у нашої країни було майбутнє. На уроках правознавства в 9 класі нас вчили, що головним атрибутом кожної держави є територія – частина Земної кулі, з якою історично пов'язаний державний народ. більшу частину території України планується дозволити продавати. Ми зовсім не розбираємося в політиці. Нам ще потрібно довго вчитися, щоб здобувати собі професію. Проте ми прекрасно усвідомлюємо, якщо дозволити торгувати нашою територією, – дозволити знищити Україну. Збережіть Україну. Не продавайте землю, подбайте про майбутнє нашої держави".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 Тому діти звертаються і говорять, що ми зовсім не розбираємося в політиці. Не продавайте землю. Подбайте про майбутнє нашої держави. Дякую.

Я прошу поставити правки на голосування, всі чотири. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 733 правку. Прошу визначатись та голосувати. За-69 Рішення не прийнято. Правка 734-а, Дубіль. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Правка 735-а, Дубіль. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Правка 740-а, Дубіль. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Сюмар Вікторія Петрівна. Ще немає 12-ї, зараз послухаємо колегу, і буде перерва. Шановні колеги, звичайно, тут багато дискусій відбувається, для кого ми створюємо ринок землі, і мова йде про необхідність визначення мінімальної ціни в першу чергу і особливо для землі, яка перебуває сьогодні у власності держави. І з моєї точки зору, це вкрай важливо, тому що ми можемо опинитися, знаєте, на порозі такої однієї з найбільших афер, оскільки саме держану землю за безцінь сьогодні продадуть. І як будуть відбуватися ці аукціоні і конкурси, нам обіцяють розказати в наступних законопроектах, а не в цих. З моєї точки зору, це створює величезні корупційні ризики і загрозу того, що не фермери з селянами зможуть купити цю землю, знову-таки отримавши кредити в земельного банку, якого теж немає в цьому проекті, а саме спекулянти, які потім просто будуть перепродавати і отримувати великі кошти, заробляти просто капітал на цій землі.

Дякую, Дмитро Олександровичу. Наша депутатська група "За майбутнє" за цивілізований ринок землі. І ми розуміємо землю як насамперед наш національний суверенітет, який треба захищати, особливо в умовах військової агресії. Тому всі наші поправки спрямовані, власне, на встановлення запобіжників у цьому законопроекті. На жаль, як ми бачимо, пройшовши 745 правок, тільки одна правка була проголосована позитивно, і це, скажімо, не навіює такі райдужні думки про те, що саме ці запобіжники ми відрегулюємо в цьому законопроекті, на яких ми настоюємо. Тому даною поправкою ми пропонуємо надати переважне право придбання землі сільськогосподарського призначення не лише орендарю, але й місцевому фермеру та територіальній громаді. Миколо Тарасовичу, це дозволить захистити права фермерів, які обробляють землю, створюють робочі місця на селі, допомагають розвиватися територіям нашим і щоденно постачають натуральні продукти. Окрім цього пропонується передбачити законодавчу заборону передати таке переважне право іншій особі. Прошу поставити цю правку на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Тарасе Івановичу, ставлю на голосування правку 746 Батенка. Прошу визначатись та голосувати.

кнопками: як правило монобільшість голосувала зеленими, тепер зеленими голосує наша частина залу. Але я все-таки даною поправкою пропоную захистити права фермерських господарств, які працюють на землі, отриманій на праві постійного користування. Тому пропонується після набуття чинності Закону про відкриття ринку землі безоплатно передавати такі земельні ділянки цим фермерським господарствам. Тому я вважаю, що нам треба зараз захищати насамперед дрібного фермера, не давати заволодіти землями на правах власності великим агрохолдингам, олігархічним агрохолдингам. Ми ж розуміємо, що нам треба піднімати наші дрібні фермерські господарства, ми розуміємо, що кредити, вони не можуть зараз в уряді взяти нормальні кредити в державі. Кредитування зараз відбувається на рівні 20-24 відсотків. Ми ніколи так на такому рівні кредитування не піднімемо нашого дрібного фермера на селі. Тому, друзі, наші поправки передбачають законодавчий запобіжник для повної заборони зміни цільового призначення сільськогосподарських земель, ділянок протягом 10 років з моменту набуття права власності на неї. Врахування тих поправок необхідне, оскільки викликане занепокоєнням пропонованими законопроектом можливостей безконтрольного зняття обмеження на зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського значення. Ми переконані, що на нашому етапі розвитку країни, і особливо розвитку правоохоронної судової системи, на якому перебуваємо сьогодні ми, є недопустимою повна втрата контролю з боку держави за зміною цільового призначення сільськогосподарської землі. Є й інші поправки наші, які стосуються і Державного земельного банку і так далі, і тому я попрошу поставити на голосування правки від 749 по ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Тарас Іванович. 749 правка Батенка, ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати.

За-64 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 751 правка Батенка. Ставлю на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Правка не врахована. І остання правка 752 Батенка. Ставлю її на голосування і прошу визначатис та голосувати.

За-71 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 753 правка, Нагаєвський. 755 правка, Горват. 760-а, Христенко. На нашу думку, відсутність у законі чітких вимог до змісту рішень уряду України з питань набуття або позбавлення права власності на земельні ділянки не узгоджується з вимогами статті 19 Конституції України щодо визначення меж повноважень органів державної влади і їх посадових осіб виключно Конституцією та законами України, а також створює передумови для порушення права власності. Правова позиція Конституційного Суду України, викладена у рішенні від 30 травня 30 травня 2001 року, полягає у тому, що принцип правової держави вимагає наявності в законодавчому акті достатніх і завершених правових механізмів реалізації його положень. У рішенні Конституційного Суду України від 8 червня, де за органом публічної влади визнається можливість мати певні дискреційні повноваження в прийнятті рішень, наголошується, що цей механізм повинен забезпечувати, з одного боку, захист особи від свавільного втручання органів державної влади в її права і свободи, а, з другого, наявність можливості у особи передбачити. Дякую.

Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка. Христенко, 761-а. 12:38:01 ХРИСТЕНКО Ф.В. Відповідно до частини 6 статті 130 Закону України не допускається набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення

зазначений припис не містить достатніх і завершених правових механізмів в реалізації його положень, як того вимагає конституційний принцип правової держави, про який йшлося вище, і на недопущення чого неодноразово зверталась увага Конституційним Судом України. Дякую. Прошу поставити мою правку на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 761 правку Христенка. Прошу визначатися та голосувати. За-52 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Шкрум, 762 правка. Не наполягає. Я, підтримуючи свою правку, хочу сказати, що та система набувача права власності на землю, вона по суті своїй дискредитована ізначально в цих нормах. Я звертаю увагу на те, що ми ніде не находимо територіальну громаду там. і хто такий власник? Ми бачимо орендаря, а не бачимо, хто такий власник, який пай має на увазі. І тому я прошу, підтримуючи свою поправку, звернути на увагу. Стосовно самої філософії поставлення на кін продаж землі, я вважаю це злочинним. І ще раз повторюю, шановні колеги, ми робимо чорну справу. Ми зобіжаємо наших людей, до речі, їх ми не бачимо і в цьому законі. Там є орендар, а знайдіть, де там селянин, де той власник того паю. І тому я хотів би підтримати, і щоб ви підтримали і… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 763 правку Німченка. Прошу визначатись та голосувати. 12:40:59 За-56 За-56 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 64 правка, Німченко. Шановні колеги, я підтримую ще свою поправку. Звертаю увагу вашу на ту обставину, що по суті в основі цих усіх угод, які передбачаються, є орендар. А де ж той власник, який буде продавати землю? Йде питання про власника паю. Це ж в основі 6 мільйонів тільки на сьогоднішній день, а тоді ж будуть люди продавати свої паї, щоб отримати якусь копійчинку вижити. І тому я хочу, щоб прислухались до цієї поправки. І ще раз хочу, шановні колеги, оце, що ви зеленими знаменами прикрили травою начебто землю, – не можна її закрити, вона в крові і в сльозах наших людей. Одумайтесь! І, будь ласка, подумайте, що земля – це є територія держави і суверенітет наш. Давайте ми діяти в фарватері Конституції. Спасибі. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 764 правку Василя Івановича Німченка. Прошу визначатись та голосувати.

За-53 Рішення не прийнято. 765 правка, Німченко. 12:42:31 НІМЧЕНКО В.І. Шановні колеги, перед великим переривом участі в цьому законопроекті (Німченко Василь Іванович, "Опозиційна платформа - За життя") хочу проінформувати наших колег, ви подивіться, у нас там немає поняття "територіальна громада" – визначення як власника, як учасника цих правовідносин по продажу землі, по обігу землі. Як ми можемо? Ми заманили людей, сказавши про децентралізацію, люди, об'єднуйтесь! І ви ламаєте ту схему, де громадянин, громада, народ – єдиний власник землі. То скажіть, оце ви пишете про юридичні особи, це все хорошо, а хіба громада не юридична особа? Об'єднання громад. Вони що не мають права приймати участь на своїй исконной території, де вони живуть? І тому я хочу, щоб це було і підтримана поправка, і, друге, все-таки повернутися лицем до народу, а не боком чи бочком. Спасибі. Ставлю на голосування 765 правку Німченка. Комітетом не підтримана Прошу визначатись та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Гнатенко, 766-а. Дякую, шановний головуючий. Шановні депутати, на жаль, ці правки, які ми сьогодні пропонуємо, не були розглянуті в комітетах і тому приходиться їх більш детально розглядати саме на засіданні Ради. І моя правка стосується теж статті 130 Земельного кодексу і я пропоную доповнити слова такими "який відповідно до закону може мати у власності орендовану земельну ділянку, якщо інше не передбачено законом" і замінити на слова "який відповідно до вимог частини першої цієї статті може набувати у власність земельну ділянку сільськогосподарського призначення". Прошу цю правку винести на голосування і підтримати. Дякую.

Теж пропонується внести до 130 статті Земельного кодексу такі правки і викласти в такій редакції: "Орендар, який відповідно до вимог цього кодексу може мати у власності земельну ділянку сільськогосподарського призначення, має переважене право набуття її у власність за умови, що він сплачує ціну, за якою вона продається". Це дуже важлива правка. Прошу її теж винести на голосування і підтримати. Дякую. Ставлю на голосування 767 правку Гнатенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-57 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Папієв – з процедури. Дякую. Шановні народні депутати України, у мене для стенограми, прохання до Голови Верховної Ради України дати доручення перевірити коректність роботи системи "Рада". Тому що я от дивлюсь по голосуваннях, а у нас паралельно іде одразу відображення наших голосувань і відсоток участі прийнятої, от зараз показує: ми провели 86 голосувань, тільки по 82-х показує результати. При цьому от, наприклад, у мене після перерви показує, що я взагалі не беру участь в голосуванні. Я прошу дати доручення перевірити коректність роботи системи "Рада", щоб вона правдиво відображала всі наші результати голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я звертаюсь до Апарату, прошу перевірити цю інформацію, яку тільки що зазначив народний депутат Папієв, відповідає вона дійсності, не відповідає. Якщо відповідає, то виправити ту ситуацію, яка була зазначена. Дякую. 768 правка, Гнатенко.

"Переважне право орендаря на купівлю земельних ділянок сільськогосподарського призначення не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, а також іноземних юридичних осіб". Це дуже важливо як для України, так і для прийняття цих правок для цього закону. Дякую і прошу підтримати, і винести на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 768 правку Гнатенка. Прошу визначатись та голосувати.

Пропонується у частині третій статті 130 Земельного кодексу додати наступні правки. Абзац третій такого змісту: "Громадяни України, які займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва та яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та комунальної власності на праві постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює експертно-грошовій… розрахунок оцінці таких земель". Прошу винести на голосування і підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 769 правку Гнатенка. Комітетом не була підтримана, прошу визначатись та голосувати. За-56 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 770 правка, Гнатенко. Дякую, шановний головуючий. Це остання правка в цьому блоці моя. Пропонується теж у частині третій статті 130 Земельного кодексу внести такі зміни: "Ділянок господарського призначення, в тому числі передачі як внесок до статутного капіталу юридичної особи заставою укладення договорів емфітевзису тощо, окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів самоврядування договорів міни, різниця між нормативно-грошовими оцінками, яка становить більше 10 відсотків. Дія заборони продовжується, якщо в результаті всеукраїнського референдуму була встановлена підтримка рішення продовження дії заборони на відповіді операцій з купівлі-продажу". Дякую за підтримку. Ставлю на голосування правку 770 Гнатенка. Прошу визначатись та голосувати. За-60 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Михайло Миколайович Папієв. Папієв Михайло Миколайович, у вас 97,6 відсотка голосувань за сьогодні. Це, мабуть, не оновилася у вас система. у вас система. Павленко, 771-а. Бачите, яка гарна система? І всі в залі, і всі працюють, і дуже збентежені, якщо немає графічного відображення їх роботи.

в повній мірі підтримую вашу позицію і звернення неухильного дотримання Регламенту Верховної Ради під час розгляду кожного законопроекту, а особливо коли надзвичайно важливий законопроект, як цей, розглядається в залі Верховної Ради, від ухвалення якого буде залежати життя не тільки нинішнього, а і наступних поколінь. Власне, моя правка стосується дії абзацу сьомого частини другої: набуває чинності після встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо вільної купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення. Власне, це чергова правка, яка вимагає перед ухваленням цього закону все-таки провести всеукраїнський референдум, і, базуючись на волі людей, визначати і відкривати ринок землі. Це підтримує… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Юрій Олексійович вам, за позицію. Ставлю на голосування правку Павленка 771-у. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-57 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Павленко, 772-а. Юрій Олексійович, може, ми якось об'єднаємо правки. Добре.

був позбавлений можливості представити і відстояти кожну із своїх правок, за виключенням третини перших, на засіданні комітету Верховної Ради України. Оце рішення відхилити цю правку було ухвалено комітетом якимось дивним таємним чином, що, на мій погляд, може розглядатися, як порушення Регламенту, а, відповідно, це може стати підставою, чому зараз зняти цей закон з розгляду, відправити відправити назад в комітет, пройтися в комітеті по кожній правці, а за цей час провести референдум і почути думку людей. Дякую. Юрій Олексійович, наскільки мені відомо, комітет розглянув всі правки, і зараз ми працюємо саме з цією таблицею. По-друге, ви ж як досвідчений депутат і знавець Регламенту знаєте, що просто зняти якийсь закон з розгляду неможливо. Тому переходимо до голосування за вашу правку. Правка 772 Павленка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

На жаль, ті порушення Регламенту, які відбувалися під час розгляду, або на щастя, розгляду цього законопроекту в комітеті Верховної Ради, є підставою і будуть підставою для оскарження в разі ухвалення цього закону в Конституційному Суді. І ми обов'язково будемо оскаржувати в разі ухвалення цей закон, який суперечить Конституції України і порушує права наших громадян, позбавляє Україну можливості. Наша позиція послідовна і, власне, ця правка стосується послідовності позиції "Опозиційної платформи - За життя": лише після всеукраїнського референдуму ухвалювати рішення, які стосуються відкриття ринку землі, або інших, як то скажуть громадяни України, земельних відносин в Україні. Прошу поставити на голосування. Ставлю на голосування 773 правку Павленка. Не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

передбачає, що частину третю статті 130 Земельного кодексу України доповнити абзацом в такій редакції: "Дія частини третьої є чинною до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо вільної купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення". Наша позиція є незмінною: ми кожною своєю правкою, розглядом цієї правки намагаємося відтермінувати можливість введення цього закону. Бо і вчорашні звіти міністрів на засіданнях комітетів показали, що нинішній склад Кабінету Міністрів не здатний вирішити жодної проблеми, яка стоїть перед Україною, ні в соціальній, ні в економічній, ні в гуманітарній сфері. І в таких умовах, коли Кабінету Міністрів не спроможний… Ставлю на голосування 774 правку, в якій, правда, немає Кабінету Міністрів, все рівно ми ставимо її на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-58 На жаль, правка не врахована. Наступна правка 775, Гайду. Не наполягає.

Також хотів би озвучити звернення виборців, які сподівались на формування прозорого ринку землі, і нагадати, що лише останнім часом за минулі 5 років з мапи України зникло більше 400 сіл. Тобто цих населених пунктів вже більше не існує. А також ще дивна статистика, точніше жахлива, що майже 4,5 тисячі сільських населених пунктів сьогодні має чисельність населення менше 50 осіб. Тоді виникає питання: така земельна реформа і відкриття вільного ринку і обігу землі спрямована на досягнення якої мети саме? Ось і прошу поставити правку на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 777 Лукашева. Не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

Я б хотів би звернутися до колег народних депутатів, звернутися до української громади. Дивна річ: комітет не підтримує, монобільшість не підтримує, а український народ підтримує. Чи не дивує вас така ситуація, невже та довіра, яка була висловлена на президентських і парламентських виборах не зобов'язує вас, шановні колеги, дослухатися до думки аграріїв, до тих людей, які живуть і працюють на землі українській. І ми на сьогодні спостерігаємо, як методично, прагматично досягається мета, яку ставить іноземний людина-агресор пан Сорос. Тобто на сьогодні ми бачимо, як продаються національні інтереси України. Прошу поставити правку на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 778 правку Лукашева. Прошу визначатися та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 779-а правка, Колтунович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати і шановні виборці! "Опозиційна платформа - За життя" подала 3 тисячі 113 поправок з-поміж тих 4 тисячі 18-и, які були зведені. На першому етапі ми все-таки прийняли участь і підтвердили унікальність запропонованого авторського контенту в цих поправках, і ті поправки, які були запропоновані в минулій таблиці, де було 2 тисячі поправок, ми їх переконали їх переконали – і підкомітет, і робочу групу, і в цілому комітет – для того, щоб все-таки ми працювали з таблицею у 4 тисячі 18 поправок. На сьогоднішній день, от в тому числі, і в мене, це лише друга правка. Я чому зараз виступаю з процедури, тому що в інших поправках я зможу вже повністю розкрити сутність наших поправок. Але я хочу підтвердити, що дійсно на комітеті ми змогли розглянути лише 10 відсотків з поданих нами поправок, і тому на сьогоднішній день кожна наша поправка, вона буде містити не тільки цитату, але й аргументацію для того, щоб донести сутність вказаного тексту. Дякую за увагу. За-56 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 780 правка, Колтунович. А тепер щодо економічних аспектів запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Ну, і перше, і найважливіше. Запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення не сприятиме зростанню економіки, зростанню ВВП. Міністерство економічного розвитку і торгівлі дає прогнозні показники щодо 0,2 і 0,5 – це приріст валового внутрішнього продукту в результаті запровадження ринку землі. Це смішні цифри, Другий дуже важливий момент – інвестиційна привабливість. Так само не буде сприяти інвестиційній привабливості запровадження ринку землі хоча б тому, що парцеляція цілісних земельних масивів через порушення, які відбулися на початку 2000 років, вони знижують інвестиційну привабливість привабливість тих земельних ділянок, а в умовах, коли буде відкрито ринок і буде висока пропозиція, де-факто буде знижена ціна. Про ціну – в наступній поправці. Дякую за увагу і прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 780 правку Колтуновича. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

За-65 Рішення не прийнято. Поправка не врахована. 784 правка, Колтунович. 13:03:54 КОЛТУНОВИЧ О.С. Щодо економічних аспектів запровадження ринку землі в Україні, також маємо звернути увагу, що громадянам України невигідне запровадження ринку землі, тому що інститут оренди землі фактично фактично компенсує 2 роки оренди як вартість земельного паю. А це означає, що фактично націлюються на 24,5 відсотка від загальної площі земель сільськогосподарського призначення або 10,6 мільйона гектарів, які перебувають в державній власності, для того, щоб фактично їх розпродати за безцінь. Це найважливіший момент, і тому, з економічної точки зору, якраз ми оцінюємо більше збитки, ніж позитиви внаслідок продажу цих державних земель. є досить високі трансакційні витрати, які понесуть громадяни України, це експертна оцінка, це нотаріус, багато інших речей, які будуть впливати на те, що громадяни України до 60 відсотків від вартості паю будуть змушені віддати на ці так звані трансакційні витрати. Прошу підтримати. Дякую.

За-62 Рішення не прийнято. 787 правка. Колтунович. 13:05:21 КОЛТУНОВИЧ О.С. Ще один дуже важливий момент, коли ми говоримо про начебто ініціативу партії "Слуги народу" забезпечити конституційне право володіти землею громадян України. Але ми ж вами розуміємо, що кожен громадянин України… Точніше, купити земельну ділянку. Що кожен громадянин України не зможе купити дану земельні ділянку, тому що, для прикладу, 71 відсоток громадян України отримує доходи менші, ніж 200 доларів. А за навіть найпесимістичнішими оцінками вартість гектару землі буде становити приблизно тисячу доларів. Ми розуміємо неспівставність і непаритетність цих показників, які не корелюють між собою. Тому, на наш погляд, інститут оренди землі є куди більш економічно доцільнішим, а в суттєво збіднілій країні купити нектар землі пересічна людина не зможе. Більше того, якщо ми говоримо за людей, які живуть в сільській місцевості, пенсіонери. У нас середня пенсія трошки більша 3 тисяч гривень, кошти (трошки більше 100 доларів чи 120 доларів) ніхто не зможе купити гектар землі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 787 правку Колтуновича. Прошу визначатися та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. Правка не врахована.

приросту сільського господарства, у 2019 році лише плюс 1,1. Тобто бачимо, що темпи суттєво зменшуються, і в 20-му році, можливо, навіть буде падіння з урахуванням запровадження ринку землі. На наш погляд, куди більш доцільним є все-таки активізація зусиль усіх на питаннях, які я щойно перерахував, у тому числі і по меліорації, які є актуальні питання на півдні регіону, і по зонах осушення і зрошення, якщо ми більш конкретизуємо. Тому будемо говорити насамперед про те, що необхідно вирішувати першочергові проблеми, а потім тільки піднімати питання землі. Дякую. Ставлю на голосування 805 правку Колтуновича. Прошу визначатись та голосувати.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати, також звертаю вашу увагу ще на одну дуже важливу проблему, яка на сьогоднішній день існує. Ми всі знаємо, що якщо будь-яка людина захоче продати земельний пай, вона буде втрачати субсидію, яка нараховується за компенсацію комунальних послуг. На сьогоднішній день заборгованість за житлово-комунальні послуги становить порядку 63 мільярди 700 мільйонів гривень. Це колосальна цифра, яка зростає при нинішній владі, і тут кивати на 28 років попередників, напевно, буде некоректно. Тому ми говоримо про те, що необхідно все-таки врегульовувати з одного боку тарифні питання – це одна історія, але не давати людям можливість втрачати субсидію для того, щоб вони винесли ці кошти, які вони продадуть за земельний пай, заплатили потім за опалення, за гарячу воду, за електроенергію і за інші речі. Тому, безумовно, необхідно в подальших нормативно-правових чи підзаконних актах врахувати опцію по субсидіях для того, щоб громадяни України не втратили субсидії після продажі, можливої продажі земельного паю.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати, по цій поправці хотів би сказати найважливіше і взагалі сутність поданих поправок "Опозиційної платформи - За життя". Наша партія, безумовно, виступає за проведення всеукраїнського референдуму. Партія, яка йшла на вибори, отримала друге місце в країні мав таку норму і читав її, і за неї голосував, що будь-які питання, які стосуються обігу земель сільськогосподарського призначення, можливі виключно за результатами проведення всеукраїнського референдуму. Якщо ми бачимо дані соціологічних досліджень Київського міжнародного інституту соціології, Групи "Рейтинг", Центру Разумкова та інших – понад 70, а навіть 74 відсотки громадян України виступають за проведення всеукраїнського референдуму щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Ми вважаємо, що питання народовладдя в даному випадку має бути першочерговим і спочатку необхідно не вносити законодавчі ініціативи щодо продажу землі, щодо продажу землі, а провести всеукраїнський референдум. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 797 правку Колтуновича. Прошу визначатись та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 799 правка, Колтунович. Щодо низького рівня купівельної платоспроможності населення. Маємо розуміти, що кожен громадянин України, який отримує мінімальну фіксовану заробітну плату у розмірі 4 тисячі 723 гривні або трохи більше, там,

Це лише зазначає одне, що виключно надбагаті люди, люди, які отримують надприбутки, зможуть дійсно скупити в Україні землю. Не обов'язково, що це будуть вітчизняні юридичні чи фізичні особи, це можуть бути і іноземні фізичні і юридичні особи, і мої колеги юристи уже неодноразово на цьому наголошували, що нинішній проект закону і чинне законодавство буде дозволяти так чи інакше все-таки купувати іноземцям землі в Україні в першу чергу сільськогосподарського призначення. А щодо головного аргументу, що на сьогоднішній день і так існує в тому чи іншому вигляді ринок, ми маємо розуміти, що ми маємо викорінювати проблему, а не її легалізувати. Дякую. Ставлю на голосування 799 правку, Колтунович. Прошу визначатись та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 805 правка, Колтунович. Ну, і, безумовно, фундаментальним питанням, про які я вже почав говорити, в контексті зовнішньої торгівлі є те, що у нас абсолютно сировинна спрямованість економіки, сировинна спрямованість експорту сільського господарства. Останні дані Державної служби статистики України говорять про те, що 22 мільярди доларів в структурі, в товарній структурі експорту, приходиться на сільське господарство. Це 44 відсотки від загальної структури. від всього експорту країни – це сільськогосподарська сировинна. Замість того, щоб розвивати переробну промисловість, тваринництво, багато інших речей, для того, щоб переглянути дискримінаційні квоти в рамках зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, ми на сьогоднішній день просто-напросто продаємо українську землю. Відомий норвезький економіст Ерік Райнерт завжди казав, що Україна експортує в Італію зерно, а звідти купує спагеті. І він завжди пропонував Україні все-таки перейти від цієї неадекватної ланки в інший бік і все-таки експортувати готову продукцію з високою доданою вартістю. Дякую. Ставлю на голосування 805 правку Колтуновича. Прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Вадим Євгенович, ви змінили фракцію? Вас можна вітати?

1015 правка, Шуфрич. Зараз ми почнемо розгляд низки поправок, які носять дуже принциповий характер. Але що їх об'єднує? Незважаючи на те, що ми просимо врегулювати дуже багато аспектів, пов'язаних із можливим використанням цього закону, але головна умова партії "Опозиційна платформа - За життя" і її фракції в парламенті – це будь-які новації можливі виключно після проведення всеукраїнського референдуму, і якщо народ дасть позитивне бажання і схвалить саму можливість продажу землі. А робити це в умовах, коли наших громадян категорично не сприймають ідею продажу землі в умовах її мізерної вартості… Ставлю на голосування правку 1015 Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1016, Шуфрич. Шановний головуючий, я, безумовно, не вимагаю занадто великої уваги до себе особисто, але ж давайте поважати інститут Верховної Ради України. От перед вами стоїть пан Микола, зараз спостерігає на табло, може подивитись очі в очі, до речі, я не так далеко від нього зараз знаходжусь. І, чесно кажучи, я вважаю, що це демонстрація грубої неповаги до статусу народного депутата України, коли голова комітету просто стоїть і нічого не робить. Тому я абсолютно переконаний і прошу прокоментувати відповідну 1016 поправку, він добре з нею знайомий, і яке його особисте бачення щодо проблематики, яка піднята в цій поправці, адже я вважаю, що і питання референдуму, і низка інших питань, які підняті в цій поправці, є доленосними для наших… Несторе Івановичу, я дуже не хотів би бути адвокатом пана Сольського, однак я хотів би вам нагадати, що для того, щоб відповісти, треба було зазначити правку, тому що це було б коректно… Ні, на жаль, ви її не зазначили, лише номер я зазначив. Там вона велика, точно не зазначили. Тому важко відповідати, не розуміючи, про що треба надати відповідь, шановному колезі. Нестору Івановичу, ставлю на голосування правку 1016. Думаю, що в наступний раз саме так і буде. Прошу визначатись та голосувати.

я прошу підняти стенограму, де я чітко під час попередньої промови попросив прокоментувати 1016 поправку в частині, яка стосується нашої вимоги щодо референдуму. Я назвав чітко і номер поправки, і предмет цієї поправки. Зараз переходжу до 1017 поправки. Безумовно, ми сьогодні погоджуємося, що як тимчасове явище, ми погоджуємося на право орендарів придбати в разі позитивної оцінки на народному референдумі самої можливості продажу землі відповідну земельну ділянку. Але все ж таки головні принципи і заборони мають діяти до того часу, поки не буде ухвалено це рішення на референдумі. Дякую за увагу. Позиція комітету по референдуму неодноразово озвучувалась. Правку відхилено. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за відповідь. 1017, правка Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати. За-60 Рішення не прийнято. По фракціях. 1018, Шуфрич.

Шуфрич. 13:20:51 ШУФРИЧ Н.І. Дякую, Дмитре Олександровичу. Я зараз хотів би дати певне пояснення. От багато моїх колег звертаються, чому я зупинився говорити про Карфаген. Я хочу нагадати, що моя вимога щодо притягнення до відповідальності п'ятого Президента України, а це, безумовно, впливає на сьогоднішній закон, пов'язана з тим, що 31 грудня ми позбавлені можливості надавати згоду на притягнення будь-кого з наших колег до кримінальної відповідальності. Тобто до 31 грудня моя позиція була актуальна. А зараз це питання вже особисто між п'ятим та шостим Президентом України. А поправку я прошу підтримати. Дякую за увагу. Несторе Івановичу, я обов'язково зараз поставлю 1018 на голосування. Однак, ще раз хотів би зазначити, що щодо правок, ви маєте право доносити позицію, відображену в цих правках. А про Карфаген – це історія, це вже про інше трошки. Це не до цього закону, це до Сергія Бабака, це його комітет більше. Ставлю на голосування 1018. Прошу визначатись та голосувати.

За-60 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Покажіть, будь ласка, по фракціях. Навіть не вся фракція підтримала. Дякую, Дмитро Олександрович за виразну назву відповідної правки. І я зачитую нашу принципову позицію щодо 130 статті цього закону. "Проведення та встановлення результатів всеукраїнським референдумом з питання обігу земель сільськогосподарського призначення – увага – є обов'язковою вимогою на запровадження вільного обігу земель сільськогосподарського призначення. Протягом року з набуття чинності цих положень має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земельних ділянок Дякую. сільськогосподарського призначення". І прошу вас не хвилюватись у мене ще не мало поправок, які я змістовно буде мати можливість доповісти. Я думаю, сьогодні акурат… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1019 Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати.

За-60 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 13:24:34 КОНДРАТЮК О.К. Шановні колеги, сьогодні у нас в парламенті присутні родичі Героїв Небесної Сотні. З вдячністю і шаною я прошу вшануємо всіх Героїв Небесної Сотні.

Дякую. Очікуємо на справедливе покарання всіх винних у цих злочинах. Герої не вмирають!

Я продовжу відповідну частини поправки 1020, яка, ще раз звертаю увагу і голови комітету, і в цілому Верховної Ради України, що до проведення такого всеукраїнського референдуму забороняється відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення, в тому числі (і це принципова наша позиція) передача як внесок до статутного капіталу юридичної особи, застави, укладення договорів емфітевзису тощо, окрім передання у спадщину, передання у власність держави або органів місцевого самоврядування, або договорів міни. Це та стала практика, яка має бути забезпечена, а все решта, що стосується можливості відчуження землі може бути врегульовано виключно після проведення референдуму. І це наша принципова позиція. Ставлю на голосування 1023 Шуфрича. Прошу визначатися та голосувати.

ШУФРИЧ Н.І. Для заборони впроваджуються, якщо в результаті українського референдуму була установка підтримка рішення продовження дії заборони на відповідні операції з купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення. Перехід права власності на земельну ділянку сільгосппризначення може бути здійснена виключно в разі підтримки рішення про запровадження вільного обігу земель сільгосппризначення на всеукраїнському референдумі з цього питання. І ви знаєте, я ще раз хотів би, щоби свою позицію до самого принципу народовладдя висловив голова комітету, тому що в мене таке враження, що ми його втрачаємо і в просторі, і в часі. Тому, пане Миколо, щоб ми відчували, що ви там, ну, дійсно, як кажуть, існуєте… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1021 Шуфрича. Комітетом не підтримано.

За-59 Рішення не прийнято. 1022, Шуфрич. 13:28:47 ШУФРИЧ Н.І. Шановні колеги, у мене, дійсно, таке враження, що принаймні один із наших колег народних депутатів, а саме пан Микола Сольський, вже дійсно живе у смартфоні. У нього вже вся діяльність у смартфоні, а хотілось би, щоб він повернувся до нашої грішної зали і залучився до обговорення питань, які носять занадто принциповий характер як для нашої політичної сили, так і, в першу чергу, для українського народу. А саме, і про це говорить, відповідно, 1022 поправка, вона говорить, що в разі, якщо на народному референдумі не буде підтримано саму можливість розпродажу сільськогосподарських земель, то мораторій діє безстроково, поки народ України не змінить свого рішення. Дякую за увагу. Ставлю на голосування 1022. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Пане Микола, з вами все гаразд? А, ну, ви посміхаєтесь, ну, тоді я думаю, що... А ви навіть говорити вмієте? Але я бачу, що ви говорите виключно з президією. Але я переходжу вже до поправки 1023. Сподіваюся, що, як у відомому анекдоті про голову транспортного цеху, нам відповість наш голова комітету. Доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними надважливими положеннями. Дякую, пане Микола, що ви так слідкуєте. Земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка не перебуває у приватній власності, не може бути відчужено на користь приватної юридичної та фізичної особи до встановлення результатів референдуму. Відповідайте, голова комітету. А, Нестор Іванович, свобода слова, головою Комітету, якого ви є, заключається в тому, що можна говорити, можна не говорити, ви ж пам'ятаєте це. Дякую. Нестор Іванович, я насправді дуже радий, що ми нарешті розглядаємо ваші правки, стало значно веселіше в залі всім. В мене, знаєте, в мене одне питання. Ви – такий креативний чоловік, скажіть, чому в вас не такі креативні помічники? Чому так дублюються правки? Правки відхилені. Ставлю на голосування 1023 Шуфрича. Прошу визначатися та голосувати.

Враховуючи ініціативи, які є саме у депутатів і міністрів від Зе-команди і від "Слуги народу", то я абсолютно змушений погодитися, що, мабуть, буде захищено право мовчати, а не право говорити. От якраз і думаю, і борюся з тим, у нас не було головної вимоги мовчати, а все ж таки говорити, і отримати право… отримувати інформацію для наших громадян, і ми за це будемо боротися, на цьому будемо стояти. А щодо креативності, то я думаю, що якраз креативність ми забезпечили, так що навіть ви зараз посміхаєтесь. І я думаю, ми ще не одну годинку з вами будемо говорити про нашу креативність. А мета нашої креативності одна захист інтересів наших громадян і пошук будь-яких шляхів для цього. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 1024. Правка Шуфрича. Прошу визначатися та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1027,

відповідне схвальне рішення на всеукраїнському референдумі, пропонує наступне: переважне право викупу орендованих земель сільгосппризначення має орендар, але викуп земель сільгосппризначення, що належать державі та органам місцевого самоврядування здійснюється без проведення торгів за ціною нормативно-грошової оцінки з правом розстрочки на 10 років. Тобто ми даємо можливість сьогодні нашим громадянам у разі, якщо буде ухвалено рішення на всеукраїнському референдумі, справедливо без усяких накруток і спекуляцій розпоряджатися і придбати землю. Але, підкреслюю, це виключно після референдуму. Дякуємо, Нестор Іванович, за ґрунтовне пояснення вашої поправки. Ставлю на голосування поправку 1025 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

серйозного корегування самого права використання земельного паю. А саме: "Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму Тобто ви бачите, як різнобоко ми підійшли до цього питання. Ми зараз обговорюємо різноманітні форми розпорядження земельними ділянками, земельними паями. Ми розуміємо, що вони мають бути врегульовані, але виключно після того, як народ України включить нам зелене світло на всеукраїнському референдумі і скаже: "Так, добродії депутати, зараз ми готові". Але поки… Я надаю слово голові комітету. 13:36:42 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Нестор Іванович, у попередніх десяти ваших правках є така норма, що продаж майнових паїв робиться за нормативно-грошовою оцінкою з розстрочкою в 10 років. От в наступному виступі можете людям-пайовикам в Україні пояснити, яка це ціна, і чому вони не можуть за більшу ціну продати, і чому вони самі не повинні визначати покупця? Дякую. Ставлю на голосування правку 1026 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-60 Рішення не прийнято. Наступна правка 1027. Народний депутат Шуфрич. 13:37:34 ШУФРИЧ Н.І. Я відповім на ваше зауваження, хоча я очікував, що ви під час розгляду попередньої поправки на неї відповісте, але ми ж говоримо не про продаж приватного паю, а ми говоримо про право придбати у держави. І якщо хтось за місцем проживання, як ви… ви ж не хочете прислухатись до нас і розпаювати адресно всі землі, які зараз знаходяться в державній власності, тому в разі, якщо на референдумі таки народ України дасть нам всім добро на прийняття подібного закону, тоді ми пропонуємо вам надати відповідне право купити землю не під загрозою якоїсь спекуляції під час аукціонів, де будуть грати один в одного, а від держави напряму та ще й в розстрочку по місцю проживання нашого громадянина. А чесніше ще було би просто розпаювати… Дякую. Ставиться на голосування пропозиція 1027 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. 13:39:06 За-64 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1029, Шуфрич. Я думаю, що ми з'ясували обставини позапопередньої поправки, але зараз я знову хотів би звернути увагу, що контроль, ми пропонуємо: "Контроль за дотриманням вимог частини другої статті 130 Земельного кодексу України проводиться уповноваженою Кабінету Міністрів України установою, яка може використовувати дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та інших державних реєстрів порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України". Я продовжу коментар під час обговорення наступної поправки, тому що є принципова позиція по... ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1028 Шуфрича. Не підтримує комітет. Прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1029, Шуфрич. Я думаю, що ми зараз демонструємо державницьку позицію, надаючи саме Кабінету Міністрів України відповідний контроль і повноваження, незважаючи на те, що цьому Кабінету Міністрів я навіть не дав би право контролю над прогулянкою кроликів, вибачаюсь, а не те, що довіряти їм життя наших громадян. Ми, безумовно, всі вболіваємо за право наших громадян щодо розпорядження власної землі, але точно не при цьому уряді. Але, враховуючи повагу до принципу законотворчості і розуміючи відповідальність інститутів влади, ми саме Кабінету Міністрів України пропонуємо надати відповідні контрольні повноваження. Але, я сподіваюсь, коли цей закон після референдуму, якщо вступить в силу, то точно не цей Кабінет Міністрів буде цим правом користатись. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1029 Шуфрича. Прошу визначатись та голосувати.

За-66 Рішення не прийнято. 1030, Шуфрич. повноважень Кабінету Міністрів України. А саме ми пропонуємо доповнити наступні новели. "Не допускається до проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення: купівля-продаж земель", незважаючи, що це буде під контролем уповноважених органів Кабінету Міністрів України. Також це буде торкатися не тільки приватних земель, а в першу чергу земель державної та комунальної власності. В разі, якщо на референдумі народ України скаже, так, то ми, переконані, зі своїми правами приватні власники розберуться.

можливо обмінювати на інші ділянки. Тобто право міни нами не ставиться під сумнів. Ми вважаємо, що навіть в умовах, які є сьогодні, громадяни України можуть скористатись, і це право їм має бути забезпечено, і збережено щодо права міни. І в даному випадку, безумовно, це питання не має викликати протиріч і має об'єднати зусилля всього депутатського корпусу. Сподіваюся, що принаймні це право,

За-61 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 1034, Шуфрич. Ви знаєте, мене дивує така впертість в бажанні пропихнути цей закон. Царство Небесне, Іван Степанович Плющ, світла йому пам'ять, він висловився з цього приводу і ця фраза вже стала класичною: "Шановні депутати, не впихуйте невпихуєме". Якраз народ України так і ставиться до цієї законодавчої ініціативи. І слово "ганьба" це буде найменше в разі, якщо цей закон таки вдасться пропихнути. А ми для того і є опозицією, щоб максимально ускладнити цей процес і унеможливити його в інтересах наших громадян.

За-58 Пропозиція не підтримана. 1033, Нестор Іванович. Дякую, шановний головуючий. Відповідна поправка продовжує те питання, про яке ми говорили під час розгляду поправки 1031. І воно врегульовує певні права наших громадян до проведення всеукраїнського референдуму. Безумовно, право на спадщину, право на обмін має бути посилене і правом продажу або повернення за отримання за отримання відповідної плати саме державі. З цим ми погоджуємося. І цей механізм треба встановити і врегулювати. Дякую за увагу.

Кожного дня український селянин думає про цей механізм, це основний механізм у всіх сферах економіки. І без цього, дійсно, ні одна сфера, в тому числі сільське господарство, не проживе. Разом з тим, це є в діючих "Перехідних положеннях". І правка ця відхилена. Дякую.

Дякую. Чесно кажучи, у нас ситуація, як в тій відомій гр, вгадав всі букви, а не зміг прочитати слово. Тобто ви погоджуєтесь, що наші пропозиції є такими, які є в інтересах громадян, але пропонуєте їх не голосувати. Де логіка? Це ваше бачення через смартфон, мабуть, цієї проблематики. А ми настільки відповідально підійшли до цього питання, що навіть навіть встановили нормативи, що різниця між нормативними грошовими оцінками під час обміну не може становити різницю не більшу ніж 10 Тобто навіть в цьому питанні ми виходимо з інтересів наших громадян, про що ви під час попереднього вступу говорили і підтвердили. Так давайте разОм або рАзом… Ставлю на голосування 1041, Нестор Іванович Шуфрич. Прошу визначатись та голосувати.

Ну, як вам сказати. Ви бачите, навіть самі депутати, з Зе-фракції відреагували на вашу репліку. Тобто Тобто сьогодні говорити про цей закон і не згадувати Зе-команду, це, знаєте, як двоє близнюки, на жаль, на жаль. Так от я і не хочу, щоб ви разом "зробили" цей закон. І відповідно з народом України, який категорично його не сприймає. От давайте краще разом об'єднаємося навколо народу України

За-61 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Несторе Івановичу, а ви не втомилися, може, якось об'єднаємо правки?

Шановні колеги, поправка 1036 є занадто принциповою. Але її основні положення щодо можливості відчуження ділянки сільгосппризначення, яка не перебуває у приватній власності, неможливо встановити і урегулювати, як ви думаєте, до чого? Так, ви праві, до всеукраїнського референдуму. І поки не буде… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1036, дуже важливу правку. Прошу визначатись та голосувати.

За-58 Рішення не прийнято. По фракціях покажіть. Колтунович – з процедури. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Щойно прозвучала пропозиція він наших колег щодо того, що давайте землю народу. Так у мене пропозиція. Давайте ви підтримаєте Олександр Сергійович! КОЛТУНОВИЧ О.С. …які знаходяться у державній власності серед громадян України. І тоді це буде справедливо, тоді це буде актуально. І тоді громадяни України, дійсно, отримають те, що ви кажете: землю – народу. що стосується процедури, то… ГОЛОВУЮЧИЙ. А ви всі правки будете доносити замість Нестора Івановича? Я просто, я думаю, що він самостійно, він досвідчена людина, він набагато більше публічних виступів навіть має, при всій повазі до вас. Я думаю, що він самостійно справиться. Ні! Тому що це не з процедури, Олександр Сергійович. Ви може з якоїсь іншої процедури, але точно не за Регламентом. Наступна правка, да, Нестор Іванович. Тобто ви наполягаєте на тому, щоби продовжувати. Да? Нестор Іванович, правильно я розумію? Ну, тоді я продовжу на 15 хвилин наше засідання. 1037. Нестор Іванович попросив, я не можу відмовити. 1037, 13:55:12 ШУФРИЧ Н.І. Дякую. Я дякую. Ви, мабуть, почули, що ми тільки що обговорювали, що обов'язково треба продовжити на 15 хвилин, тому що, ну, я не можу собі уявити, що ми вчасно не розглянемо наступні поправки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вибачаюсь, я зараз додам час, може, продовжимо просто засідання?

беру на себе відповідальність сказати, що ми відкличемо решту наших поправок. І цей закон вступить в силу виключно після результатів референдуму. (Шум у Тому… Це мій виступ. Вимога референдуму і така реакція моїх колег це є мій виступ в межах однієї хвилини. Ми в такий спосіб використовуємо своє право надати інформацію. І, безумовно, ми просимо підтримати 1037 поправку. І я від себе особисто і від своїх колег хочу вам подякувати, що ви продовжили роботу на 15 хвилин. Це ви мені подякуйте, да. Але за вашим проханням, Нестор Іванович, ще обов'язково ставимо на голосування. 1037 правка. Прошу визначатися та голосувати. Обов'язково так і зробимо, Нестор Іванович просив продовжити, ми маємо на це право. За-53 Рішення не прийнято. 1038. 13:57:13 ШУФРИЧ Н.І. Ви бачите, наскільки надихнула ця робота нашу фракцію, Суркіс Григорій Михайлович пропонує працювати без перерви взагалі. І я думаю, він правий, його мудрість і досвід має бути врахований. І я думаю, що саме в цьому і демонструється відповідальність наша. Ми всі разом зараз об'єдналися в опозиції, щоби захистити наших громадян. А принципова позиція нашої фракції і партії: це перед тим, як роздати або дати можливість красти державні землі, дізнатися скільки їх взагалі – 7,5, 10,5 мільйонів гектарів. Тому ми і пропонуємо не поспішати. Ви знаєте, коли треба поспішати, так це якраз не той випадок. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 1038, правка Шуфрича. Прошу визначатися та голосувати. За-58 Рішення не прийнято. 1039, Шуфрич. Дякую. Це знову поправка до 130 статті. А саме: доповнити статтю 130 Земельного кодексу України наступними положеннями. "Проведення та встановлення результатів всеукраїнського референдуму з питання обігу земель сільськогосподарського призначення – увага – є обов'язковою вимогою для запровадження вільгого обігу земель сільськогосподарського призначення. Протягом року з набуття чинності цих положень має бути проведено та опубліковано аналіз ефективності використання земель, ділянок сільгосппризначення державної та комунальної власності та забезпечено введення до Державного земельного кадастру інформації стосовно усіх земельних ділянок сільгосппризначення". Ну, я продовжу під час наступної поправки. Слава Богу, у мене їх ще є шматок. Дякую. Ставлю на голосування 1039, Шуфрич. Не підтримана комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

згідно із того таймінгу, який визначений в цьому законі, мораторій остаточно буде знято 1 листопада цього року. Ну, скажіть мені, будь ласка, ми разом з вами працюємо півроку. Невже не прийшло розуміння того, що за півроку неможливо навести лад щодо державного кадастру і встановлення, де зараз знаходяться, в першу чергу, державні землі, тому що навіть цифри нема єдиної. Я вже не говорю про те, що по різним даним біля 2 мільйонів гектарів земель приватної власності вже фактично викрадено, і в цих умовах ми в турборежимі прискорюємо сам процес ведення ринку землі. Так давайте спочатку… Шуфрич. Прошу визначатись та голосувати. За-49 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Нестор Іванович, може, якось все ж таки об'єднаємо, ні? Просто я дивлюсь, підтримка падає. 1041, Нестор Пане Дмитро, підтримка, вона піднімається, знижується… далі ви логіку розумієте, я утримаюсь, да, логіку щодо вашої репліки із-за поваги до нашої риторики в цій залі. Головне, щоб там було все гаразд, а решта… Пане Дмитро, я про рейтинг "Слуги народу", а ви про що? якраз вболіваючи за рейтинг наших колег по Верховній Раді України, ми і пропонуємо і вимагаємо відмовитися від прийняття цього закону, зупинитись у цій абсолютній безвідповідальності і виступити в інтересах наших громадян. А поправку я прошу підтримати. Ставлю на голосування 1041, Нестор Іванович Шуфрич. Прошу визначатись та голосувати.

наступного змісту: "В разі встановлення невиконання вимог частини два статті 130 дана особа протягом 90 днів має забезпечити приведення розміру належних їм земельних ділянок сільгосппризначення до вимог, визначених в частині другій статті 130". Ви бачите, крім нашої вимоги, що цей закон може вступити виключно після референдуму, ми надаємо ретельну увагу іншим аспектам в разі, якщо народ України висловить… Ставлю на голосування правку 1042 Шуфрича. Не підтримана комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

Правка 1043, вона є логічним послідовником правки 1042, а саме в разі, якщо особа допустить наступне порушення вимог частини другої статті 130 Земельного кодексу України протягом наступних 360 днів або не виконає вимогу з приведення розміру належних їй земельних ділянок сільгосппризначення, право розпоряджатися земельними ділянками понад граничний розмір переходить до уповноваженого Кабінету Міністрів України. Це знову свідчить про нашу відповідальність і розуміння принципів співіснування різних інститутів влади. І розуміючи, який недолугий цей Кабінет Міністрів України, висловлюючи повагу до Конституції, ми інститут… 1043, важлива правка. Прошу визначатись та голосувати. 14:06:32 Дякую. Я продовжу, тому що поправка 1044 є логічним продовженням поправок 1042 і 1043. І в цій частині я зацитую, що після... "Якщо в розпорядження земельними ділянками понад граничний розмір перейдуть до уповноваженого Кабінетом Міністрів України або організації на 5-річний строк з правом подальшого продовження". В такий спосіб сплачується плата в обрахунку 1 відсоток нормативно-грошової оцінки за 565 днів користування. Тобто ми цим самим спонукаємо наших громадян бути максимально відповідальними щодо власних зобов'язань влаштування організації і обрахування власних земельних ділянок. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Нестор Іванович. Шановні колеги, ставлю на голосування правку 1044, яка є логічним продовженням попередніх правок Нестора Івановича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

відповідна стаття знову повертає нас до головної вимоги нашої політичної сили, а саме необхідності проведення всеукраїнського референдуму перед тим, як як підійти до питання, яке зараз таке вразливе і яке зараз так турбує українців незалежно від того, чи є вони землевласниками. А їх в першу чергу щодо ініціативи влади впровадити ринок землі в умовах її мізерної вартості, в умовах, коли мінімальна пенсія 1 тисяча 638 гривень, а сукупний дохід 12 мільйонів наших громадян річний біля 20 тисяч гривень, провокувати такі дії є безвідповідально.

знову повертає нас до нашого головного принципу. І я зараз вам зацитую нашу принципову позицію, яку ми пропонуємо викласти в статті 130 Земельного кодексу України наступними положеннями. А саме: "У разі проведення всеукраїнського референдуму з питань обігу земель непідтримання рішення вільного обігу земель сільськогосподарського призначення – дія заборони обігу земель сільгосппризначення продовжується безстроково". Чому? Тому що за Конституцією України якраз український народ і є носієм влади в нашій країні, а не, при всій повазі… Дякую, Нестор Іванович. Чому? Мені важко відповісти. 1046, ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-42 Покажіть, будь ласка, по фракціях.

таке протистояння, яке призвело всіх наших колег з фракції "Слуга народу" до дотримання вимог Регламенту, це є не перемога опозиції, а перемога всіх нас, народних депутатів, які об'єдналися за принципом, принаймні в цьому питанні, поваги до Закону України щодо Регламенту Верховної Ради. І я вірю в те, що під час нашої дискусії вдасться досягти тієї редакції, яка не викличе обурення і акції протесту наших громадян. Дякую за увагу.

Ми є дуже гуманною фракцією. Тому ми, дійсно, щиро зараз без всяких пропонуємо пану Миколі відповідати з місця. Мене це точно не образить, це повага до нашого колеги. Це з 16 години. Я думаю, що цю одну хвилину ми всі разом вже відпрацюємо, ці 2 хвилини. А щодо вашого зауваження до поправки, то я хочу нагадати, що для заборони на купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених у відповідних підпунктах цього пункту, в частині її купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток

вчора звертався Микола Тарасович з приводу того, що, може, з місця, але не дозволили колеги ваші. 14:14:23 За-38 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 14:14:33 ШУФРИЧ Н.І. Пане Дмитро, справедливості ради, ми не просили його до трибуни. Ми просили можливості виступати з трибуни. До речі, ця можливість у мене є і зараз. І я думаю, якщо я підійду, пан Микола, мені поступиться. І у нього буде можливість хвилинку відпочити. Добре. А зараз повертаємося до поправки 1049, яка є логічним продовженням попередніх наших правок. І ця правка вже буде, мабуть, останньою в нашому ранковому засіданні. Тому я хочу ще раз повернути увагу до нашої головної вимоги. А саме, "Опозиційна платформа - За життя" настоює і вимагає на тому, що обіг земель сільгосппризначення може бути розглянуто і врегульовано виключно після проведення всеукраїнського референдуму. Це наша принципова позиція, і на цьому наполягає український народ. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Несторе Івановичу. Ставлю на голосування 1049. Прошу визначатись та голосувати. Рішення не прийнято. Правка не врахована. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую,